gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Jedanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 80 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, sada molim narodne poslanike da ubace identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 97 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Prelazimo

Dušan Vučković, pomoćnik ministra, Maja Sikimić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Vladimir Marić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, Ana Tripović, direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, Aleksandra Mihajlović, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, Jelica Trninić Šišović, načelnik odeljenja, Sandra Tasić, šef Odseka u Ministarstvu privrede, i Maja Vranić, šef Odseka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.Za predstavnika Vlade u Narodnoj skupštini, prilikom razmatranja navedenih predloga zakona, određena je i prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Pozdravljam prisutne predstavnike Vlade.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2, članu 170. stav 1, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji, Predlogu zakona o davanju garancija Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd i Raiffeisen banke a.d. Beograd po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji.Da li predstavnici predlagača žele reč?Reč

Hvala.Ja bih predložila zbog brzine da možda sva tri zakona predložim odjednom.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima.Poštovani predsedniče Narodne skupštine, uvaženi potpredsednici, uvaženi narodni poslanici, pred vama je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, kao zakon od naročitog značaja za pravnu zaštitu pronalazaka, odnosno patenata i malih patenata.Cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o patentima je usklađivanje sa najnovijim propisima EU, kao i otklanjanje određenih nedostataka koji su uočeni u primeni važećeg Zakona o patentima.Najznačajnije izmene i dopune Zakona o patentima odnose se na oblast sertifikata o dodatnoj zaštiti i zaštite pronalazaka malim patentima.Ključne izmene su, pod jedan, propisano je izuzeće od zaštite sertifikatom o dodatnoj zaštiti. broj 2019/933 propisano je izuzeće od zaštite sertifikatom o dodatnoj zaštiti ako se proizvodnja ili skladištenje lekova ili medicinskih proizvoda vrši na teritoriji EU za svrhe izvoza.U

pod uslovom da je posebnim oznakama obeleženo pakovanje tog leka ili medicinskog proizvoda. Takođe, proizvodnja leka ili medicinskog proizvoda može početi najranije šest meseci pre isteka roka važenja sertifikata o dodatnoj zaštiti radi skladištenja na teritoriji Republike Srbije kako bi se, nakon isteka odgovarajućeg sertifikata, stavili na tržište Republike Srbije.Cilj odredaba koje propisuju izuzeće od zaštite sertifikatom je povećanje konkurentnosti i podsticanje rasta generičke industrije lekova u Republici Srbiji, kao i otvaranje novih radnih mesta što će doprineti snabdevanju tržišta po ujednačenim uslovima tako što će se proizvođačima generičkih lekova sa sedištem u Republici Srbiji dozvoliti proizvodnja lekova u svrhu izvoza na teritoriji zemalja u kojima zaštita sertifikatom ne postoji ili je istekla.

izmenjen je režim zaštite malog patenta. Pod tri, propisan je pravni osnov za izdavanje patentnog spisa u elektronskoj formi. Radi usklađivanja sa praksom Evropskog zavoda za patente, kao i prilagođavanje najnovijim trendovima digitalizacije postupaka koji se vode pred državnim organima u Republici Srbiji. Predloženo je da Zavod za intelektualnu svojinu, na zahtev nosioca evropskog patenta koji je upisan u registar patenta, može izdati spis samo u elektronskoj formi. Dakle, nosioci patenata imaće mogućnost da se izjasne da li žele izdavanje patentnog spisa u papirnoj ili u elektronskoj formi.Pod četiri, izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Zavod za intelektualnu svojinu u obavezi je da podatke o kojima se vodi službena evidencija pribavi po službenoj dužnosti od nadležnog organa. Imajući u vidu navedeno, predloženo je brisanje odredaba koje propisuju da podnosilac zahteva sam dostavlja podatke, te je propisano da Zavod za intelektualnu svojinu pribavlja te podatke po službenoj dužnosti.Hvala.

odsutna.Poštovani predsedniče, poštovani narodni poslanici, kolege, pred vama se danas nalazi Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji koji je potpisan 23. septembra u Njujorku i čiji je tekst Vlada Republike Srbije usvojila Zaključkom od 16. septembra 2021. godine nas.Bilateralni diplomatski odnosi sa parlamentarnom Republikom Mongolijom uspostavljeni su 1956. godine i od tada su tradicionalno dobri i prijateljski, a tokom proteklih godina došlo je do intenziviranja političkog dijaloga sa ovom istočnoazijskom zemljom.Međutim, zemljom.Međutim, ekonomska saradnja između Republike Srbije i Mongolije je na izuzetno niskom nivou i čini je robna razmena, dok drugi oblici saradnje, naročito oni proizvodnog i dugoročnog karaktera nisu razvijeni.Nivo robne razmene je simboličan i u poslednjih 10 godina najveću vrednost od 1,1 milion dolara je imao 2019. godine. Naš izvoz iznosio je 0,4 miliona dolara, dok je ostvareni uvoz minimalan i to u vrednosti od 0,002 miliona dolara.Postoji dolara.Postoji solidna osnova za saradnju u oblasti poljoprivrede, lake industrije i tekstilne industrije, a mogućnosti saradnje mogu se tražiti i u oblasti infrastrukture i građevinarstva, kao i u oblasti turizma, posebno eko-turizma i kulturno-istorijskog turizma, s obzirom na to da Mongolija za većinu Evropljana važi za egzotičnu i nedovoljno poznatu zemlju.Imajući u vidu višedecenijsko prijateljstvo i dobre odnose sa našom zemljom, kao i mogućnosti za razvoj odnosa primena ovog sporazuma dodatno bi na institucionalnom nivou regulisala bilateralno-ekonomsku saradnju sa Mongolijom i na taj način bi se stvorili uslovi za njeno unapređenje na dugoročnim osnovama.Takođe, stvorio bi se i pravni osnov za formiranje zajedničke komisije za praćenje trgovinske ekonomske saradnje i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti vezanih za njeno dalje unapređenje, kao i za otklanjanje eventualnih barijera.Poštovani barijera.Poštovani poslanici, smatram da će primena ovog zakona čije su načelne vrednosti zasnovane na principima jednakosti, nediskriminacije i međusobne koristi otvoriti mnoge značajne mogućnosti za razvoj i unapređenje ekonomske i trgovinske saradnje Srbije i Mongolije i verujem da prepoznajete njegov pun potencijal koji se u godinama pred nama može dodatno proširiti na druge oblasti turizma, kulture, obrazovanja, i umetnosti.Hvala.Sada zakon koji je danas pred vama je davanje garancije Republike Srbije u korist „Banka Inteza“ a.d. Beograd i „Rajfajzen Banke“ a.d. Beograd, po zaduženju javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji.Razlozi za donošenje ovog Zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist „Banka Inteza“ a.d. Beograd i „Rajfajzen Banke“ a.d. Beograd, u daljem tekstu – zajmodavac, po zaduženju javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, u daljem tekstu – zajmoprimac, sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu, odnosno u potpisanim ugovorima između zajmodavca i zajmoprimca u iznosu od 40 miliona evra, za jačanje transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji.Jačanju transportnih kapaciteta gasovoda doprinosi izgradnja novih gasovoda i dalja gasifikacija područja Republike Srbije, kako bi se stvorili uslovi za korišćenje prirodnog gasa a gasifikacija Zlatiborskog okruga je prvi u nizu projekata koji se planiraju u cilju jačanja transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji, tako da je ukupna suma opredeljena za ovaj projekat do 40 miliona evra.Sredstva kredita biće upotrebljena za izgradnju gasovoda na teritoriji Zlatiborskog okruga i privreda Zlatiborskog okruga jedna je od retkih koja beleži suficit u trgovinskoj razmeni ali je i pored toga posebno potrebno i dalje raditi na postizanju efikasnosti i konkurentnosti privrede, daljem razvoju i unapređenju turizma, kao i novih investicija zašto je neophodno nastaviti dalje aktivnosti na gasifikaciji Zlatiborskog okruga.Daljem gasifikacijom Zlatiborskog okruga stvoriće se uslovi za izgradnju distributivnih gasovoda u svim naseljima Zlatiborskog okrugra i povezivanje industrijskih komunalnih i individualnih potrošača na distributivni sistem.Time

se o okrugu velikog potencijala za povećanje privredne aktivnosti kojem nedostaje prirodni gas kao energent, zašto je neophodna izgradnja razvodnih gasovoda za Priboj, Novu Varoš, Prijepolje, Sjenicu i Rutošu.Predviđene su trase dva nezavisna gasovoda. Prvi gasovod počinje priključkom na GMRS Rudine na Zlatiboru, koja je deo razvojnog gasovoda Sevojno-Zlatibor i snabdeva GMRS Rutoši, GMRS Priboj, Nova Varoš, Prijepolje.Drugi gasovod počinje priključkom u glavnom razvodnom čvoru Glogovik, koji je deo razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin, koji snabdeva GMRS Sjenica.Izdavanje garancija zajmodavcu od strane garanta u iznosu do 40 miliona evra predviđeno je članom 3. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu, „Službeni glasnik RS“ broj 149/20, 40/21 i 100/21.Zajmoprimac je sproveo postupak za nabavku finansijskih usluga. Ponude „Banke Inteza“ A.D. Beograd i „Rajfajzen Banke“ A.D. Beograd izabrane su u pomenutom postupku kao najpovoljnije.Ugovorima o kreditu predviđeno je da se krediti odobravaju pod sledećim uslovima Povlačenje sredstava kredita u jednoj ili više tranši, otplata kredita tromesečna i kamatna stopa iznosi od 1,48 do 1,57% na godišnjem nivou, plus tri meseca to su tri zakona koja danas imate na debati. Ja bih molila za vaše mišljenje. Zahvaljujem, ministarki Atanasković.Prijavljeno je više izvestilaca nadležnih odbora.Prvo, predsednica Odbora za evropske integracije, gospođa Elvira Kovač. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, predsedništvo, gospođo ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima vrši se dodatno usklađivanje važećeg zakona sa relevantnim propisima EU i to sa Uredbom broj 469/2009 Evropskog parlamenta i Saveta EU, još od 6. maja 2009. godine o sertifikatu o dodatnoj zaštiti za medicinske proizvode, koja je kasnije izmenjena i dopunjena Uredbom 2019/933, takođe Evropskog parlamenta i Saveta EU od 20. maja 2019. godine, koja je stupila na snagu 1. jula 2019. godine na teritoriji EU.Odredbama EU.Odredbama ove Uredbe, kao što smo čuli na samom Odboru za evropske integracije, propisano je izuzeće od zaštite Sertifikatom o dodatnoj zaštiti ako se proizvodnja ili skladištenje lekova ili medicinskih proizvoda vrši na teritoriji EU za svrhe izvoza.U izvoza.U skladu sa navedenim Predlogom zakona koji se nalazi pred nama, predviđeno je da će lek ili medicinski proizvod koji je zaštićen Sertifikatom o dodatnoj zaštiti ipak moći da se proizvodi i skladišti u Republici Srbiji samo za svrhu izvoza, pod uslovom da je posebnim oznakama obeleženo pakovanje tog leka ili medicinskog proizvoda.Takođe, sa druge strane, proizvodnja leka ili medicinskog proizvoda može početi najranije šest meseci pre isteka važenja Sertifikata radi skladištenja na teritoriji Republike Srbije, kako bi se nakon isteka odgovarajućeg sertifikata stavili na tržište Republike Srbije.O tome smo vrlo kratko razgovarali na samoj sednici Odbora za evropske integracije krajem prošle nedelje, da je početak primene instituta Sertifikata o dodatnoj zaštiti na teritoriji teritoriji EU, davna 1992. godina, a u Republici Srbiji je 2013. godina. Od tada tržište lekova i medicinskih proizvoda se evidentno, ubrzano razvija svuda.Poslednjih godina došlo je do velikog porasta proizvodnje generičkih lekova i njihovih aktivnih sastojaka i blagovremeni ulazak generičkih lekova na tržište naše zemlje, Republike Srbije, je posebno posebno važna za povećanje tržišne konkurencije i ono što je značajno za građane, smanjenje cene lekova, što doprinosi održivosti sistema nacionalne zdravstvene zaštite.Pošto

od juna prošle godine do ove godine, dakle za ovu 2021. godinu, ja bih se malo osvrnula na preporuke ovog izveštaja koje se odnose tačno na ovu oblast. Znamo da se ova tematika tiče oblasti oblasti Poglavlja 7 – intelektualne svojine. Poznato je da EU ima harmonizovana pravila za pravnu zaštitu prava intelektualne svojine, kao i pravila za pravnu zaštitu autorskog prava i srodnih prava.Pravila za pravnu zaštitu prava intelektualne svojine EU odnose se npr. na patente, žigove, dizajn, biotehnološke pronalaske, farmaceutske proizvode. Kada pogledamo Izveštaj Evropske komisije i ocene koje se odnose na ovo poglavlje ili na ovu tematiku naglašeno je da Republika Srbija ima dobar nivo pripremljenosti u oblasti prava intelektualne svojine i da je ostvaren ograničen napredak u ovom proteklom periodu upravo usvajanjem Zakona o zaštiti poslovne tajne i pripremom, ja verujem, ovih izmena i dopuna Zakona o patentima, koji se danas nalaze pred nama.Srbija treba naročito, i to je naglašeno od strane Evropske komisije, da uskladi zakonodavstvo o autorskom pravo i srodnim pravima sa direktivama EU u ovoj oblasti, upravljanje o kolektivnim pravima i tzv. dela siročadi, da se izmeni i dopuni radi usklađivanja ovaj Zakon o patentima sa Uredbom o sertifikatima o dodatnoj zaštiti, što mi zdušno pozdravljamo, da se ojača sprovođenje kroz poboljšanje kapaciteta i koordinacija različitih zainteresovanih strana.

uključujući usklađivanje u oblastima upravljanja kolektivnim pravima i dela siročadi.Po pitanju prava industrijske svojine, Srbija je u maju ove godine 2021. usvojila spomenut Zakona o zaštiti poslovne tajne, što je svakako pozdravljeno, kojim se zakonodavstvo Republike Srbije i tu dodatno usklađuje sa pravnim tekovina EU. Ne znam da li je to tako i terenu, nadam se da jeste, ali Evropska komisija kaže da je Zavod za intelektualnu svojinu i dalje dobro kadrovski opremljen.Još jednom se zahvaljujem i ministarstvu i saradnicima i svima koji su bili na sednici Odbora, jer približili su nam ovu tematiku. Svakako, u danu za glasanje podržaćemo ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem. Hvala.Sada predsednica Odbora za finansije Aleksandra Tomić ima Uvaženi predsedavajući, poštovana ministarko, kolege poslanici, mi smo juče na sednici Odbora usvojili Predlog zakona koji govori da Srbija daje garancije za deo koji se odnosi za zaduživanje „Srbijagasa“, da bi se uvela gasifikacija vezana za Zlatiborski okrug. Primećeno je da Zlatiborski okrug sve više ekonomski napreduje, da je primećen suficit u njihovom funkcionisanju kada su u pitanju privredne aktivnosti i ono što je pokazatelj da bi se postigla veća konkurentnost privrede, da je potrebno da pored onih okruga koje smo ranije usvajali u smislu gasifikacije, jednostavno da i Zlatiborski okrug dobije gasnu mrežu.Zašto

gasifikaciju, odnosno zaduživanje „Srbijagasa“ kada je u pitanju transportna mreža za Kolubarski okrug, Borski, Jablanički i Pčinjski. Sada dobijamo i deo Srbije koji se odnosi za za gasifikaciju Zlatiborski okrug. Srbija postaje zemlja koja koristi isključivo visoke ekološke standarde u korišćenju svojih energenata. Gas je jedan od najčistijih energenata u Srbiji.Ono što danas moram da kažem, a mislim da je negde da je sinoć Evropska komisija poslala informaciju da će u ponedeljak Srbija posle dve godine zastoja otvoriti Klaster 4, a to je upravo klaster koji obuhvata i energetsku politiku i transportnu politiku i politiku zaštite životne sredine, kao i klimatskih promena.Prema tome, to je priznanje za ono što je Srbija uradila u domenu ekologije kako bi ovi koji sebe stavljaju ispred ljudi koji su zabrinuti za životnu sredinu, pa politički žele da kapitalizuju svaku vrstu neslaganja, odnosno nemira kod građana Srbije, treba da kažemo građanima da ono što je Srbija uradila, a što će tek uraditi u ovoj u ovoj oblasti, u stvari pokazuje koliko smo mi napredovali.Ovo je priznanje rezultata za ono što smo do sada radili. Srbija je u ovoj godini iz budžeta izdvojila za projekte zaštite životne sredine u tri ministarstva 24 milijarde dinara. Za sledeću godinu planirala 36 milijardi dinara. to su ogromna sredstava koja upravo govore da Srbija napreduje u polju zelene agende i da jednostavno ima i podršku najstrožijih institucija iz ove oblasti, a to je sigurno Evropska komisija. Mislim da je jedan od sporazuma za koji mi danas u stvari treba da saglasnost da bi se „Srbijagas“ zadužio u stvari u interesu građana jer će oni sutra imati mogućnost da pod najpovoljnijim uslovima priključe gas. Zbog toga pozivam poslanike da podrže ovaj zakon. Hvala. Zahvaljujem.Predsednik Odbora za privredu, narodni poslanik Veroljub Arsić o patentima svakako je razlog da se pozdravi. Dobro je imati zakonsku regulativu koja će da zaštiti domaće proizvođače u farmaceutskoj industriji. Na taj način štitimo i svoje tržište i svoje zaposlene i svoju industriju.Međutim, nemojte mi sada zameriti što neću mnogo pažnje da obratim na taj Predlog zakona. Pričaću o jednom drugom patentnu koji je nastao na teritoriji Republike Srbije. Nije u nadležnosti našeg zavoda, ali i te kako osećamo posledice jednog takvog patenta. je o jednom patentu koji je nastao 5. oktobra 2000. godine u Srbiji koji je suštinski nasilna promena vlasti, jednom patentu koji je poslužio da se razne vlasti menjaju u raznim delovima sveta. Znate, kao što je nešto nedemokratsko i što je nešto nasilno i što uvek izaziva određen otpor kod svakog poštenog građanina, dobronamernog građanina, bez obzira gde se on nalazi na zemaljskoj kugli morali su da smisle naziv koji će da opravda to nasilje i da ga prikrije i nazvali su to obojenim revolucijama.Izgovori za obojene revolucije ili povod

Recimo, koliko god da se danas svidi nekome ili ne ovo što ću da kažem činjenica jeste da jedna obojena revolucija u Srbiji u ovom trenutku traje.

jer kroz smenu vlasti koju podržava građanska većina u Srbiji neki drugi bi završili svoj posao koji su započeli ovde neki pre nekoliko godina, neki pre nekoliko decenija.Povod

za obojenu revoluciju koja traje u Srbiji jeste da se konačno reši pitanje naše južne pokrajine onako kako mi ne želimo, a to je da Kosovo postane samostalna država u punom kapacitetu i da ima stolicu u UN, jer imaju državu koja je nefunkcionalna i koja ničemu ne vredi bez toga. Zato je potrebno u Srbiji promeniti vlast. Treba promeniti Aleksandra Vučića i SNS kroz obojenu revoluciju, da bi se taj cilj ostvario. To je razlog.Treći razlog je da one lopuže koje su nam upropastile državu posle 5. oktobra 2000. godine to nastave da rade. Jer, ako pogledamo gde su sve bile obojene revolucije i razlozi zbog kojih su nastajale, recimo, bila je u Libiji, ili one povode koje je imala ta obojena revolucija, da li je bar jedan rešen? Nije. Imate zemlju koja je duboko podeljena, gde jednu vlast priznaje međunarodna zajednica, drugi ljudi vrše faktičku vlast na teritoriji te zemlje. Njihovi građani pokušavaju preko Sredozemnog mora da se dočepaju Evrope. To je obojena revolucija.Jedna zemlja koja je nama prijateljska i šta god oni sad misle o nama, mi Ukrajinu doživljavamo kao prijateljsku zemlju i narod njihov kao prijateljski narod, imali su obojenu revoluciju, ne jednu nego dve. Jesu li rešili neki od svojih problema?

je bio Slobodan Milošević i njegova smena. U redu. Ali, jesu li građani Srbije počeli da žive bolje posle smene Slobodana Miloševića? Ne. Jesmo ušli u EU? Jesmo sačuvali KiM? Ne. Jel nam privreda uništena? Da. Jesmo izgubili deo suvereniteta? Da. E, pa to je taj patent o kome vam pričam.Samo je potrebno da se lepo nazove. Nije više nasilna promena vlasti, nego obojena revolucija. Nemate vi spontanog okupljanja građana ako imate izvore finansiranja, jer onaj ko finansira to spontano okupljanje građana ima neke svoje političke i ekonomske ciljeve koje će sprovoditi ukoliko mu obojena revolucija uspe.Građani Srbije neka se dobro zamisle da li će da dozvole da se na nasilan način ponovo u Srbiji menja vlast, da li ćemo ponovo da dozvolimo ljudima koji su nas ostavili bez 600 hiljada radnih mesta, koji su nas ostavili bez naših fabrika. Da li će to da dozvole? Da li će da dozvole?Meni je jedan detalj bio juče jako smešan. Sakupio se dužnik umetnik glumac, kažem "dužnik" zato što mu je Đilas pozajmio pare, pokupio svoje kolege i odveo ih u dolinu Jadra. Znate šta je bilo smešno - jao, mi nismo znali kako izgleda njiva. I sad su oni otišli da brane njivu! Ceo život, pričamo o ljudima koji su u šestoj, sedmoj, deceniji života, otišli da brane njive! Nisu nikad cipelu isprljali blatom. Oni će da brane prirodu! Nikad.Još nešto, ismevaju i predsednika Srbije i SNS i naše auto-puteve i naše bolnice i naše kliničke centre. Kažu - Aleksandar Vučić pravi puteve da bismo mi lakše odlazili iz Srbije. Oni to kažu, koji žive u krugu "dvojke", kojima ništa ne fali, ništa ne nedostaje! Oni kažu, čiji su roditelji pobegli iz svojih naselja zato što nisu imali puta. Oni ismevaju Srbiju zato što hoće da se izgradi, zato što hoće da bude normalna zemlja, zato što hoće da ima svoju industriju, zato što hoće da ima svoju vlast koju ne dovodi Soroš ili Rokfeler ili neka druga fondacija. E, pa o tom patentu bih voleo malo da popričamo danas! Zahvaljujem.Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Za reč se javio narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite. Hvala.Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministrice, poštovani predstavnici ministarstva, pre nego što se osvrnem na današnje zakonske predloge, želim da pohvalim rad ministrice Anđelke Anđelke Atanacković. Želim da vam se zahvalim jer ste više puta posetili deo naše zemlje odakle ja dolazim, sandžačke opštine, bili ste u delegaciji kada je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio Prijepolje i mislim da je to primer na koji treba da se ugledaju i drugi ministri. Znači, nije važno samo imati kabinet, formirati kabinet, imati svoj portfelj ili resor, važno je biti sa građanima, biti na terenu, jer sve ono što nama kroz izveštaje, kroz statistiku dolazi, to je jedno, a drugo je kada vi svojim očima razgovarate sa predstavnicima poslovne zajednice, kada razgovarate sa predstavnicima lokalne lokalne samouprave.Ono što hoću takođe da istaknem i da pohvalim jeste vašeg kolegu Dragana Stevanovića, državnog sekretara. Mislim da je to primer državnog funkcionera koji je zaista servis svim građanima, svim lokalnim samoupravama i hoću da kažem jedan primer kako se tretiraju lokalne samouprave i kako se njima pomaže, da bi oni mogli da povuku sve ono što im kroz projekte vaše ministarstvo omogućava.Apelujem da i u narednim godinama sve ono što, vaše ministarstvo je jako moćno i veliko, može da se učini za opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Sjenica, Tutin i Novi Pazar da učinite, jer to su devastirane opštine, kao što smo čuli, osvrnuću se na to, pripadaju upravnim upravnim okruzima Zlatiborski i Raški. Vidimo da se Zlatiborski okrug razvija i hajde da damo dodatnu još veću inicijativu da taj napredak bude još veći.Ono što hoću da istaknem kao jedan državnički čin jeste poseta predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića ljudima u Jadru. Mislim da se tako ponaša jedan državnik koji hoće da čuje glas naroda. Znači, oni ljudi

zauzeti sada stav.Sve ono što drugi govore jeste naprosto pokušaj jedne politizacije koja možemo da kažemo da je legitimna, ali u osnovi nema nikakvu težinu. Težinu ima stav tih ljudi koji tu živi. Ako raspravljate o mojoj kući, valjda ja imam najveće pravo da iznesem svoj stav. Kad se bude o nekim drugim ljudima radilo, oni mogu da zauzmu svoj stav, a ne da se na bilo koji način vrši politizacija, što je apsolutno neprihvatljivo.Ono što hoću posebno da pohvalim i da istaknem jeste da danas govorimo o zajmu za gasovod koji se odnosi na Zlatiborski upravni okrug, znači opštine Prijepolje, Priboj, Nova Varoš, Sjenica, odakle dolazim. Posebno sam srećan Posebno sam srećan i zadovoljan što o toj temi danas govorimo. Nema privrednog razvoja, nema razvoja turizma, nema zelene agende bez gasa.

po nekima preko 15, 20 miliona stanovnika i Peking isto tako i onda jedan Novi Pazar koji ima 120.000 stanovnika.Znači, apsolutno nije normalna situacija, ali to nije posledica rada samo današnje vlasti. To je apsolutno posledica višedecenijske nebrige. Mi se danas po prvi put suočavamo i hvatamo u koštac sa tim ekološkim problemima. Gasovod je jedno od rešenja tih problema.Hoću da istaknem da u koalicionom sporazumu između Stranke pravde i pomirenja i SNS izgradnja gasovoda je stavljena na vrh prioriteta. Ovde govorimo o dve politike. Politika Stranke pravde i pomirenja, koju je prvenstveno kreirao rahmetli predsednik naše stranke, akademik Muamer Zukorlić, je prva politika koja dolazi iz Sandžaka, koja je građane, i Bošnjake i Srbe, stavila na prvo mesto, a ne funkcije i lične privilegije.

ali znam ko je šta u koalicioni sporazum stavio. Mogu ja sada da apelujem da se izgradi kosmodrom u Prijepolju i Novom Pazaru, ali onaj ko ga izgradi on treba da dobije taj poen i da dobije tu počast.Znači, svi mi lepo govorimo i pričamo, ali je malo ljudi onih koji delaju, koji konkretnim rezultatima i potezima pokazuju da za ono što pričaju stoje iza svojih Primer toga jeste naša stranka, primer toga jesu naši koalicioni partneri.Hoću još jednom da istaknem rahmetli predsednika naše stranke, akademika Muamera Zukorlića, čoveka koji se nikada nije borio za svoj interes, za svoju funkciju, borio se za narod. Borba za taj gasovod, između ostalog, jeste jeste i njegov veliki uspeh. Ja sam ponosan.Poslanički klub Stanke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke u danu za glasanje će glasati za sve zakonske predloge koje ste danas vi predložili.Što se tiče gasovoda, prema informacijama koje ja imam, a ministarka je tu, koje sam dobio iz Vlade Republike Srbije, izgradnja gasovoda ka Novom Pazaru i Tutinu je trenutno u zastoju, i to je ono što zanima građanke i građene, zbog problema oko eksproprijacije terena, ali do 1. septembra 2022. godine gasovod će biti pušten u funkciju. To je jedan ogroman, generacijski uspeh.Većina ljudi kada vi kažete - gasovod, to je jedna prosta rečenica. Mislim – uradili smo gasovod. Ali, to je jedan generacijski projekat i mislim da više treba da govorimo o uspesima koje smo postigli ili koje smo na putu da postignemo.Što se tiče gasovoda ka Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši, on će početi sa izgradnjom u februaru naredne godine. Otprilike 18 meseci ili godinu i po dana je neki predviđeni rok. Neka bude i dve godine, ali za dve godine građanke i građani i Prijepolja i Priboja i Nove Varoši, za šest meseci građani u Novom Pazaru imaće gasovod, imaćemo zelenu energiju, imaćemo jeftiniju energiju i rešićemo jedan ogroman ekološki problem.Sada ja postavljam jedno pitanje – da li treba odati priznanje ljudima koji su to uradili? Naravno da treba. Ne treba biti politički obojen, samo treba biti čovek i reći – svaka čast, skinuti kapu i reći – postigli ste taj uspeh, a ovaj uspeh je, između ostalog, plod koalicionog dogovora između Stranke pravde i pomirenja i SNS.To piše u piše u koalicionom sporazumu. Drugi ako imaju to u sporazumu svom neka slobodno pokažu.Što se tiče Sporazuma sa Moldavijom, to je trgovinski sporazum. Svaki trgovinski sporazum koji širi polje delovanja za našu poslovnu zajednicu i za našu privredu je jako važan.Možda će neko reći da Moldavija, Moldavija, pardon, izvinjavam se, Mongolija ne spada u red nekih najatraktivnijih poslovnih destinacija, međutim možemo da govorimo i ovako i onako kada je u pitanju politika za vreme bivšeg predsednika Josipa Broza Tita, ali u spoljnoj politici, složićemo se, da je ona bila perfektna otvaranje vrata i na istoku i na zapadu.Samit nesvrstanih koji se pre nekoliko meseci desio ovde u Beogradu je dokaz da današnja vlast, predsednik države, predsednica Vlade zaista otvaraju i našim građanima i našoj privredi vrata i na istoku i na zapadu.Mislim da je to politika koju mi permanentno treba da da sprovodimo. Evropska unija je naš najvažniji spoljnopolitički prioritet.Želim da čestitam Vladi na otvaranju Klastera 4 koji se, između ostalog, tiče i ekologije, ali osim EU koja je i najveći investitor i najvažniji spoljnopolitički prioritet i sistem vrednosti kojima mi hoćemo da pripadamo. I zemlje EU sarađuju sa svima.Hoću da navedem primer severnog toka, kada je nemačka kancelarka pod pritiskom poslovne zajednice u Nemačkoj, nastavila izgradnju gasovoda - Severni tok, iz Severnoatlantskog saveza iz NATO pakta su vršili pritisak da se to zaustavi. Znači, kancelarka je postupila tako što je interes svoje privrede stavila na prvo mesto. Mislim da je to primer kako svaka zemlja i SAD i druge evropske zemlje i svetske zemlje postupaju i kako mi treba.Ovaj sporazum sa Mongolijom ja vidim u tom vidim u tom svetlu. Znači, Rusija, takođe imamo više sporazuma i sa Ruskom Federacijom, i to hoću da kažem, ne treba to da bude tabu tema, to je važna svetska zemlja, energetska sila. Da nismo imali dobar odnos sa Ruskom Federacijom cena gasa bi bila daleko veća. To je dokaz jedne odgovorne, mudre politike.Može neko na globalnoj sceni da vam se sviđa ili ne sviđa, ali ono što treba nas da vodi u toj politici jesu naši poslovni, politički, geostrateški Kada je u pitanju Kina, to je Narodna Republika Kina, zemlja koja je najveći investitor, ima taj mega projekat – Put svile, i svaka zemlja u EU, vidimo primer Italije, gleda da na neki način svoje interese ukalkuliše u taj veliki projekat i da kineski investitori dođu, kao što imamo velike ruske investitore u Velikoj Britaniji, imamo

tako da ni jedan sporazum nije nebitan i to je dokaz širine političkog delovanja kada je u pitanju spoljna politika i kada je u pitanju privreda.Što Zakona o patentima, važan zakon koji usklađuje naše zakonodavstvo sa standardima EU. Mislim da na polju intelektualne svojine zaista imamo veliku šansu kada je u pitanju razvoj koji će još više puhnuti puhnuti u krila našim genijalcima da kroz start-ap programe zaposlimo ljude, pokrenemo tu inovativnost i kroz nove ideje otvorimo neka nova polja u industriji.Primer toga jeste silikonska dolina u SAD i država Izrael koja zaista ima najbolje start-ap programe. Ja kroz ovaj zakon vidim da ova Vlada, da i vaša ministarstva ozbiljno rade na tome i da vide našu razvojnu šansu.U danu za glasanje, poslanički klub Stranke pravde i pomirenja i Ujedinjene seljačke stranke će ove sporazume i zakone podržati. Hvala vam.

Hvala, potpredsednice Jevđić.Poštovana ministarko Mihajlović, poštovani članovi Kabineta ministara privrede i turizma, trgovine i telekomunikacija, koleginice i kolege, kada govorimo o ovoj temi konkretno o Zakonu o patentima, treba da pravimo razliku između pronalaska i patenta.Pronalazak možemo definisati kao proizvod ili postupak koji nudi nov način da se nešto uradi ili novo rešenje nekog tehničkog problema, a patent je univerzalno prihvaćen pravni oblik zaštite pronalaska.U Srbiji pravna zaštita pronalaska je uređena Zakonom o patentima iz 2011. godine. Još uvek aktuelni zakon je definisao da se pronalazak štiti patentom ili malim patentom. To znači da lice koje je podnelo prijavu za zaštitu pronalaska ima isključivo pravo na njegovo ekonomsko iskorišćavanje dok ta zaštita traje.Predlog o izmenama i dopunama Zakona o patentima, koji je danas pred nama, usklađen je sa propisima EU u ovoj oblasti i donosi nam određeno unapređenje, odnosno poboljšanja važećeg zakona, kojim se pre svega štite proizvođači u farmaceutskoj industriji.Konkretno, industriji.Konkretno, najvažnije izmene u ovom Predlogu zakona sastoje se u sledećem. Prva izmena odnosi se na sertifikat o dodatoj zaštiti. Naime, šta to znači? Za određene proizvode, kao što su lekovi i sredstva za zaštitu bilja, potrebno je dobiti posebno odobrenje nadležnog tela ili organa pre stavljanja u promet.

sertifikat je teritorijalno pravo i predstavlja produženje trajanja patenata za najviše pet godina, uz jasno ograničenje da se mogućnost produženja odnosi samo na slučaj kada je predmet zaštite patentom lek ili sredstvo za zaštitu bilja. Sa sve većim i sve bržim razvojem farmaceutske industrije i proizvodnje lekova, dolazi i do velikog porasta proizvodnje generičkih, odnosno lekova ekvivalentnih originalima kojima je istekla patentna zaštita ili je nikada nisu ni imali.Proizvođači iz zemalja koji su usvojili institut sertifikata o dodatnoj zaštiti i uneli ih u svoja zakonodavstva, kao što je Srbija, vrlo često mogu doći u neravnopravan položaj sa proizvođačima iz zemalja koje to nisu uradile. Naime, dok je proizvođač lekova u Srbiji zakonom ograničen da bilo kakvu aktivnost u smislu privremenih radnji za proizvodnju leka ili skladištenje dok ne dobije odobrenje, proizvođači u zemljama koje nisu unele ovaj institut u svoje zakonodavstvo su slobodni da za to vreme vrše svoje pripremne radnje za proizvodnju leka ili sredstava za zaštitu bilja i da ih skladište.Onog trenutka kada istekne sertifikat dodatne zaštite, proizvođač iz Srbije tek tada može da počne sa pripremama za proizvodnju, dok je onaj drugi proizvod već stavio u promet i tu je u apsolutnoj prednosti. Ovo je sve legalno, ali zakonodavac je ispravno smatrao da je potrebno našeg proizvođača zaštiti u ovakvim slučajevima, te je zato ovim Predlogom zakona predviđeno da, i pored toga što nosilac patenta ima sertifikat o dodatnoj zaštiti, to neće sprečiti proizvođača leka ili sredstava za zaštitu bilja iz zemlje koja ga priznaje da počne sa pripremama za proizvodnju leka i da ga skladišti.Naravno, u ovom periodu lek se ne može staviti u promet, jer je to suština sertifikata, ali mogu se vršiti sve pripremne dodatne radnje. Na ovaj način otklanja se dizbalans, otvara se mogućnost proširenja proizvodnje, a samim tim i novih radnih mesta u farmaceutskoj industriji, a naši proizvođači postaju konkurentniji na tržištu.Smatram da ovakvo rešenje doprinosi većoj mogućnosti stvaranja društva jednakih šansi,

izmena ovog zakona se sastoji u promeni pravnog režima malog patenta. Naime, zakonodavac poznaje više razlika između patenta i malog patenta. Osnovno je da kod malog patenta nije potrebno da budu ispunjeni kriterijumi navedeni u prijavi za zaštitu patenta, a to su da je proizvod nov, da ima intelektualni nivo i da je industrijski primenjiv.Mali patent ne podleže obavezi suštinskog ispitivanja. Nivo inventivnosti jedna je od glavnih razlika između patenta i malog patenta. Mali patent namenjen je samo za pronalaske u vidu rešenja koja se odnose na konfiguraciju ili konstrukciju nekog proizvoda ili raspored njegovih sastavnih delova.U važećem zakonu predmet malog patenta je limitiran. Predloženom izmenom zakona se proširuje, te se predlaže da se sada može zaštiti i proizvod koji predstavlja tehničko rešenje određenog problema, a ne samo konstrukcija proizvoda. Iako je obim tih proizvoda donekle limitiran, ova izmena doprinosi efikasnosti i ekonomičnosti, jer je postupak zaštite malog patenta brži i jeftiniji nego postupak zaštite patenta.Sledeća patenta.Sledeća izmena se odnosi na izdavanje patentnog spisa u elektronskoj formi. Kada se podnese prijava, Zavod za intelektualnu svojinu preduzima određene radnje u smislu ispitivanja svih navoda iz prijave, zatim, utvrđuje da li su ispunjeni svi uslovi, a potom izdaje ispravu o patentu koji se objavljuje u „Službenom glasniku“ i na kraju izdaje patentni spis.

poslednja izmena je u stvari usklađivanje sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Naime, u Zavodu za intelektualnu svojinu vodi se registar patentnih zastupnika, te će kod upisa ovih zastupnika u registar Zavod za intelektualnu svojinu po službenoj dužnosti tražiti sve one podatke koje su drugi državni organi dužni da dostave. Ovo bi bile ukratko i najvažnije izmene ovog Predloga zakona kada je reč o inovativnim rešenjima i pronalascima, odnosno prijavi za zaštitu patenta.Ako govorimo o novim inovativnim rešenjima i patentima u protekloj godini, Evropskom zavodu za patente prijavljeno je više od 180.000 patenata. Ovaj broj možda deluje impozantno, ali je to ipak pad od skoro 1% u odnosu na godinu dana ranije. Naravno, i na ovu oblast pronalazaštva je uticala pandemija izazvana virusom Kovid 19. U skladu sa stanjem u kojem se našao čitav svet, najviše patenata bilo je prijavljeno iz oblasti medicine, farmakologije i biotehnologije.Sledeća najinovativnija oblast u 2020. godini su bile digitalne komunikacije, zahvaljujući pronalascima u sferi 5G mreži i veštačkoj inteligenciji. Upravo u skladu sa okolnostima izazvanim pandemijom, najmanje patenata je bilo prijavljeno u oblasti vazdušnog, svemirskog i automobilskog saobraćaja.Prema Konvenciji o evropskom patentu, potpisanoj 1973. godine u Minhenu, nosilac evropskog patenta u svakoj zemlji ugovornici uživa prava i pravnu zaštitu kakvu bi imao i u svojoj državi. Među 44 potpisnice Konvencije je svih 27 zemalja EU. Srbija se Konvenciji pridružila 2010. godine i pripada toj evropskoj porodici, odnosno Evropskom zavodu za patente, najvećem u svetu. Zanimljivo je napomenuti da ima čak 6400 zaposlenih i jedan je oda najvećih institucija u EU.Evropskom zavodu za patente protekle godine najviše zahteva je podneto iz SAD, oko 44.000, zatim iz Nemačke, blizu 26.000, iz Japana 22.000, iz Kine 13.000 i iz Francuske 10.000. Porast broja zahteva beleži i Južna Koreja. U regionu Hrvatska je imala 22 zahteva, Srbija osam, Bosna i Hercegovina četiri, Crna Gora dva i Severna Makedonija jedan.Inače, u Srbiji se prosečno godišnje zaštiti oko 200 novih patenata. Najviše pronalazaka je iz oblasti elektrotehnike, poljoprivrede i medicine. Republika Srbija ima dugu tradiciju pronalazaštva. Još u srednjem veku negovan je odnos prema tehničkim unapređenjima. Tokom nekoliko vekova, mnogi srpski pronalazači su dali ogroman doprinos razvoju i unapređenju društva u celini.Nekada

Vrlo često nisu doživeli zaslužena priznanja i ekonomsku korist, ali je zato čovečanstvo bilo bogatije za njihov pronalazak. Svima nam je poznat primer Nikole Tesle koji je ceo svoj život posvetio pronalazaštvu i celokupno svoje intelektualno bogatstvo ostavio čovečanstvu u nasleđe.Pored

Smatram da treba neprestano da radimo na edukaciji stanovništva, pre svega privrednika i preduzetnika, o potrebi zaštite pronalazaka, kako u cilju sprečavanja prisvajanja, tako i o načinu njihovog najefikasnijeg korišćenja i unapređenja poslovanja.Kada je reč o prisvajanju pronalazaka, jedan od najpoznatijih sporova o patentima u nauci se odnosi na pronalazak sijalice. Pojedini veruju da je sijalicu izmislio Nikola Tesla, a patentirao Tomas Edison i pokupio sve zasluge.U današnje vreme situacija na polju pronalazaštva je malo drugačija. Pored toga što postoji veliki broj kompanija koje stimulišu i izdvajaju velika finansijska sredstva da bi se naučnici motivisali da stvaraju inovacije i pronalaze nova tehnička rešenja i unapređenja, pojedinci, ali i pravna lica svoje pronalaske štite putem patenta.U savremenom dobu biti vlasnik patenta pored velike ekonomske opravdanosti, ponekad je i stvar prestižan. Zaštita patenata je u današnje vreme od izuzetne važnosti kako zbog ekonomske sigurnosti pojedinca ili kompanija, tako i zbog napretka celokupnog društva, ali ne smemo zaboraviti i u cilju sprečavanja krađe inovacije i pronalazaka. Zato je nužno potrebno u zakonodavnom smislu i u svakom drugom pogledu u oblast koja se ubrzano razvija, stalno unapređivati kako bi se pronalazaštvo podstaklo za dobrobit svih.Slavni američki naučnik i pronalazač, izumitelj Polaroid kamere, doktor Edin Land je rekao, jedina stvar koja nas održava u životu je naš sjaj, jedini način da zaštitimo naš sjaj su naši patenti.

podržaćemo i Sporazum sa Moldavijom i Sporazum o kreditu za finansiranje gasovoda u Zlatiborskom i Raškom okrugu, jer je on jedan od životne važnosti za građane više opština, Prijepolja, Priboja, Nove Varoši, Novog Pazara, ali takođe je i projekat koji će u mnogome doprineti poboljšanju stanja životne sredine u celoj Srbiji, zbog toga ćemo, kao što sam rekla podržati sva ova tri zakonska predloga. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, pre nego što dam reč sledećem govorniku, molim vas da pozdravimo predstavnike Narodne partije Austrije koju ovu sednicu posmatraju sa galerije.

Zahvaljujem.Poštovano ministarko Tanasković sa saradnicima iz Ministarstva, poštovana potpredsednice Skupštine, gospođo Jevđić, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama je danas objedinjena rasprava predloga zakona i poslanička grupa JS, dakle, da pomenem Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, dakle, Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist banke „Intesa“ i „Raiffeisen banke“ po pitanju Javnog preduzeća „Srbijagas“, a po osnovu Ugovora o kreditu za jačanje transparentnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji. Naravno, na samom početku reći da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati sve pomenute predloge zakona.Na samom početku moje izlaganje biće fokusirano na Predlog zakona o patentima i da kažem odmah, ministarka oblast zaštite pronalazaka u našoj zemlji uređena je Zakonom o patentima i cilj ovog zakona je usklađivanje važećeg zakona sa relevantnim propisima koji svakako važe u pronalazak definiše, kao proizvodi ili postupak koji nudi neki novi način da se nešto uredi i nudi neko novo rešenje nekog tehničkog problema. Svakako da za ovim predlogom zakona uređuje se pravna zaštita pronalazaka, dakle, ministarka kroz patent ili kroz mali patent.Sa druge strane, gledajući ovaj predlog zakona veoma važna izmena je što postojeća rešenja zakona stavljaju u neravnopravan položaj proizvođače, dakle, domaće proizvođače, generičkih lekova u odnosu na pravne subjekte u drugim zemljama koje, da kažem, na jedan način ne priznaju sertifikat.Ovim predlogom zakona, između ostalog, predviđeno da lek ili neki nemedicinski proizvod koji je zaštićen sertifikatom, može da se proizvodi, sa druge strane, može da se skladišti u Srbiji, ali samo pod uslovom da pakovanje bude, da kažem, na propisan način obeleženo. Proizvodnja leka može da počne u Srbiji najkasnije šest meseci do isteka važnje, važnje, ovog sertifikata, kao što sam reko za skladištenje ili da kažem za dalji izvoz.Od početka primene institucije sertifikata, ministarka vi znate da je to u EU od 1992. godine, a što se tiče Srbije, to je od 2013. godine, dakle, ova oblast što se tiče lekova i medicinskog materijala ide krupnim koracima napred.Evo, i nekoliko podatak koji su možda značajni da vidimo gde je Srbija u ovom trenutku u odnosu na druge zemlje. Kada je broj prijavljenih patenata u Srbiji u odnosu na EU, recimo, u ovom trenutku na milion stanovnika, Srbija prijavljuje nekih 50 patenata, za razliku od EU gde je to nekih 230 patenata. Sa druge strane, ulaganje u istraživanja u Srbiji

BDP.Ministarka, složićete se, Srbija ide krupnim koracima napred i što se tiče ove oblasti napravili smo ogroman iskorak. Budžet Srbije se svake godine povećava što se tiče ove oblasti. Dakle, danas je deset puta veći nego što je to bilo, recimo, pre četiri godine. I, kada govorimo o običnom životu, kada je reč o ulozi patenata u svakodnevnom životu, patenti predstavljaju, da kažem, svakodnevnicu današnjeg života. Kada hoćemo neki patent da prijavimo, podnosilac prijave je dužan da pronalazak opiše potpuno jasno tako da ga stručnjak iz odgovarajuće oblasti može izvesti. Sa druge strane, patent obezbeđuje nosiocu društvenu afirmaciju za kreativan rad, kao i materijalnu naknadu za pronalazak koji ima potvrdu na tržištu. Ono što je veoma važno, ministarka, da u isto vreme time se podstiče pronalazaštvo koje obezbeđuje razvoj nauke i tehnike i poboljšanje kvaliteta ljudskog života.Ministarka, sada ono što je meni veoma važno, što želim da podelim sa vama, vi dolazite iz privrede, a složićete se sa mnom da Srbija ide krupnim koracima napred i ne samo u ovoj oblasti o kojoj ja danas govorim, Srbija ide krupnim koracima i u drugim oblastima. Evo, samo mogu da pomenem neke, recimo, u ovom trenutku čak preko 60% svih investicija koje dolaze na zapadni Balkan ide ka Srbiji. Naš privredni pad ili rast je u ovom trenutku dominantan, sa druge strane imamo fiskalnu, monetarnu stabilnost, kilometre auto-puta i kada bih sada govorio o svim rezultatima trebalo bi mnogo vremena, ali ono što želim vama da kažem, što je ostavilo u poslednje vreme poseban pečat.Dolazim, ministarka iz Kragujevca i u Kragujevcu je otvoren Državni data centar. Kada o tome govorim, otvaranjem državnog data centra Srbija postaje zemlja sa najmodernijom bazom podataka za svoju ne samo državu nego za svoje građane i sa druge strane i za kompanije. Data centar sa druge strane ne stavlja samo Kragujevac već čitavu Srbiju na mapu ovog dela Evrope, ali ne možemo, ministarka, da kažemo samo ovog dela Evrope kada govorimo o ovoj oblasti, jer ovakva institucija ne postoji samo u ovom delu regiona, nego ona ne postoji ni u širem delu centralne jugoistočne Evrope.Sa druge strane Državni data centar je, da kažem, građen na površini 14 hiljada metara kvadratnih i ono što je važno u njemu će biti smeštena prava državna platforma za veštačku inteligenciju. Naravno, rekao sam na početku da će poslanička grupa JS podržati ovaj predlog zakona.Kada govorimo o Predlog zakona o davanju saglasnosti Republike Srbije u korist banke „Intesa“ i „Raiffeisen banke“, a što se tiče zaduženja preduzeća „Srbijagas“, ovde govorimo o daljoj gasifikaciji Srbije. U ovom trenutku isključivo govorimo o gasifikaciji Zlatiborskog okruga. Ministarka, vi kao nek ko dolazi iz privrede reći ćete da je Zlatibor turistička destinacija, ali ovom gasifikacijom dolazimo do toga da će to sigurno doći nove investicije, a sa druge strane poboljšaće se i turistička ponuda ovog kraja.Sa druge strane, procene su da u Srbiji ima negde oko milion domaćinstava koja koriste čvrsta goriva za grejanje i daljom gasifikacijom Srbije procene su da do 2022. godine broj tih domaćinstava smanjiće se za polovinu, a sa druge strane neću vam reći koliki je značaj kada govorimo o tome za zagađivanje životne sredine.Treba svakako ovde naglasiti veliki značaj koji je napravila država kada je u pitanju cena gasa i ogromna zasluga projekta Turski tok. Koliki je značaj projekta Turski tok, verovatno će i za našu energetsku nezavisnost, govoriće vreme koje je ispred nas. Inače, da kažem, ovaj projekat samo nekoliko parametra, dug je 930 kilometara, je 930 kilometara, kapacitet ovog toka je negde 31,5 milijardi kubnih metara gasa. Prvi krak prolazi kroz Tursku, a ono što je za nas značajno drugi krak ide o Bugarske Srbijom ka Mađarskoj. Kapacitet svakog od ovog kraka je negde oko 15,75 milijardi kubnih metara gasa.Ono što je za nas značajno je dovoljna, recimo da zagreje nekih 15 miliona srednjih domaćinstava.Srbija je izgradila magistralni gasovod dužine 403 kilometra, a on ide od Bugarske do Mađarske ili bolje da kažem, od Zaječara do Horgoša, i naravno najmanja trasa je kroz Mađarsku svega petnaestak samom kraju ministarka, kada je reč o Sporazumu između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije o trgovinskoj i ekonomskoj saradnji treba reći da su srpsko-mongolski odnosi tradicionalno dobri i oni su razvijeni. parametar da u 2020. godini neki izvoz Srbije u Mongoliju je svega ispod 400.000 evra, a uvoz iz Mongolije je na statističkoj grešci. Govori o tome da postoji ogroman prostor za dalju saradnju. Ministarka, ja vam neću reći da kada potpišete saradnju sa nekom zemljom otvara se ogroman prostor da saradnju sa to zemljom i u drugim oblastima od izuzetnog značaja za obadve zemlje.Isto tako, kada govorimo o ovom prijateljskoj za nas zemlji veoma je značajno reći da je ova zemlja principijelna po pitanju naše južne pokrajine, i sa druge strane ona daje veliku podršku našoj teritorijalnom integritetu i suverenitetu.Na samom kraju, ministarka, samo još jednom da kažem da će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati sve predloge zakona iz ove objedinjene rasprave. Zahvaljujem.

da kažem da je Srbija 2020. godine na listi globalnog indeksa inovacija napredovala pet mesta.To je pokazatelj koliko Srbija napreduje u pogledu zaštite svih pronalazaka, pored svih ostalih napredaka koje ste i vi sami pomenuli što se tiče izgradnje puteva, gasovoda, bolnica i svega onoga što predsednik zajedno sa nama kao naših pratećih članova Vlade radi, i mislim da je to pokazao i samim svojim obilaskom svih onih mesta, ja mislim da ne postoji mesto u Srbiji koje nije obišao i koje nije samoinicijativno pokazao koliko daje na tome da prvo u saradnji sa ljudima čuje šta misle, šta im je potrebno, a mi smo tu da to odradimo i ispunimo.Samim tim što su svi zakoni ovde, koliko je dosada još usvojeno u ovoj godini, pokazuje koliko Vlada ozbiljno shvata sve te zadatke i radi na tome da što se više približimo ulasku u EU, a samim tim i da poboljšamo život naših građana.Što se tiče poslanice Karanac, ja moram reći da Zavod za intelektualnu svojinu ima Centar za edukaciju i informisanje. Centar sprovodi obuku naših privrednika.Do sada smo obišli 455 malih i srednjih preduzeća, održali smo desetine seminara kojima je prisustvovalo više hiljada privrednika, akademskih građana, službenika i sudija.Tako pored našeg klasičnog posla koji radimo u Ministarstvu, mi radimo i na edukaciji naših privrednika, jer nisu svi na tom nivou da mogu sami ljudi da se snalaze, pa onda pokušavamo i našim odlascima direktno da to odradimo i da im pomognemo u napretku.Mislim da Ministarstvo privrede na čelu sa mnom je stvarno pokušalo da čuje ljude, kao što je malopre rekao i jedan drugi poslanik, obišla sam do sada po Srbiji preko trideset i nešto gradova i firmi, sigurno 60, 70. Nije stvar samo stranih investicija, moram to reći, i vrlo su bitne, kao što sam i odgovorila, bilo je pre neki dan u Skupštini. One su nam vrlo bitne zbog uništavanja prošlih 20 godina naše industrije i uopšte sveta. Svi ovi što danas propagiraju i pričaju da može bolje oni su radili na uništavanju naše celokupne industrije i zemlje.Tako da, hoću da kažem da pored tih stranih investicija ja sam u svojim obilascima videla fantastične domaće firme. firme. To je veliki podstrek i znak da Srbija radi na sebi, da Srbija ima svoje privrednike koji odlično rade. To je nešto na čemu mi trebamo mnogo više da im pomognemo, treba da se oslonimo na svoje ljude i da u našim programima koje dajemo kao pomoć i za kupovinu opreme i za startapove i za sve ovo što ste rekli, pomognemo njima da što pre uhvate korak sa Evropom i da mi dalje možemo da radimo i da naša deca sutradan imaju budućnost ovde, a ne po svetu.Hvala.

danas razgovaramo o Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o patentima kojim se uređuje pravna zaštita pronalaska iz bilo koje oblasti tehnike koji je nov, koji ima inventivni nivo i koji je industrijski primenljiv.Prema važećem Zakonu patenti traju 20 godina računajući od datuma podnošenja prijave. S obzirom da su se od donošenja Zakona o patentima promenili uslovi u kojima se oni realizuju prvenstveno ubrzanom tehnološkom razvoju bilo je potrebno i zakonsku regulativu prilagoditi tome.Tako, tome.Tako, na primer u članu 121. ovog Predloga izmena i dopuna Zakona dodaje obaveza Zavodu za intelektualnu svojinu da na svojoj internet stranici objavljuje informacije o proizvodnji koja predstavlja izuzeće od zaštite sertifikatom.Takođe, u odnosu na period definisan pre donošenja Zakona o patentima pojavila se potreba za preciznijim definisanjem koji pronalasci se mogu štititi patentnom i malim patentnom, kao što su na primer pronalasci iz oblasti biotehnologije.Jedan od ciljeva predlaganja dopuna i izmena Zakona o patentnima je i njegovo usklađivanje sa najnovijim propisima Evropske unije, prvenstveno u oblasti medicinskih proizvoda čime se i u ovoj oblasti utvrđuje rešenost Republike Srbije da ostane na svom evropskom putu.Smatramo da je dobro rešenje predlagača da se uvede pojam sertifikata kojim se produžava pravo na patent, za lekove i medicinska sredstva, jer se ova vrsta proizvoda može pustiti u promet tek nakon dobijanja dozvole nadležnog organa.Taj period može biti kraći ili duži, čime se skraćuje moguće vreme komercijalne upotrebe takve vrste proizvoda po registrovanom patentu.Poslanička grupa PUPS „Tri P“ smatra da je predlagač ovih izmena i dopuna Zakona o patentima učinio jednu veoma bitnu dopunu u oblasti lekova i medicinskih sredstava kojim je domaćem proizvođače te vrste proizvoda učinio konkurentnijim inostranim proizvođačima iz ove grupe.Naime, grupe.Naime, propisivanjem izuzeća i zaštite sertifikatom uspostavljaju se ravnopravniji uslovi među domaćim i inostranim proizvođačima generičkih lekova, bez obzira gde se proizvodnja odvija.Novim zakonskim rešenjem definisano je da domaći proizvođači mogu da obavljaju pripremne radnje za proizvodnju i skladištenje određenog leka čime se oni dovode u ravnopravniji položaj sa inostranim proizvođačem na našem tržištu.Uzimajući u obzir sve navedeno, mi ćemo podržati Zakon o izmenama i dopunama Zakona o patentima.Danas bi govorio i o zakonu koji definiše garancije koje bi država Srbija trebalo da da Banci „Intezi“ Banci „Intezi“ i „Rajfajzen“ Banci u vezi sa kreditom za proces jačanja transportnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji.Ovaj posao realizuje, kao što to dobro znate i Javno preduzeće „Srbija gas“ i u ovom slučaju biće podignut nivo gasifikacije na teritoriji Zlatiborskog okruga, s obzorom da je procenjeno da bi priključivanjem na gasnu mrežu građanstva individualnih potrošača i posebno privrede ovog dela Srbije u značajnoj meri bio unapređen razvojni potencijal gradova i opština ove regije.Prvenstveno, po pitanju efikasnosti i konkurentnosti privrede i daljeg unapređenja i razvoja turizma, kao i privlačenja novih investicija Zlatiborski okrug se inače ističe suficitom u trgovinskoj razmeni, a izgradnjom razvodne gradske mreže prema Priboju, Novoj Varoši, Prijepolju i Sjenici još više će u funkciji biti stavljeni svi kapaciteti ovog dela Republike Srbije.Jedan gasovod počinje priključkom na Zlatiboru kao deo gasovoda Sevojno-Zlatibor, koji će snabdevati Priboj, Novu Varoš i Prijepolje, a drugi gasovod je deo razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin, kojim će se snabdevati domaćinstva i privreda Sjenice.Završetkom ova dva gasovoda Srbija će dodatno biti premrežena gasnom mrežom i energentom koji zadovoljava i ekonomske i ekološke zahteve novog doba.Sam kredit je uzet na osam godina sa periodom počeka od dve godine, a sredstva se mogu povlačiti u jednoj ili više tranši. Otplata rata kredita je tromesečna.Poslanička grupa PUPS – „Tri P“ smatra da će se realizacijom ovog aranžmana dodatno podstaći konkurentnost privrede Zlatiborskog okruga i ovog dela Srbije i da će građani opština naslonjenih na gasovod biti u prilici da koriste jedan od trenutno najisplativijih energenata.Gasifikacija Srbije dodatno doprinosi ravnomernom razvoju svih njenih regija.Uvaženi narodni poslanici, potpredsednice Jevđić, uzevši u obzir sve prednosti i pogodnosti koje će se realizovati ovim kreditom i neophodnom garancijom za njegovu realizaciju, poslanička grupa

danas imamo tri predloga zakonskih rešenja koji očito pokazuju da Srbija se menja i da te promene idu velikim i krupnim koracima koje, jednostavno, mnogi politički akteri na ovoj sceni, koji žele možda da budu deo budućnosti, ne shvataju i to je ono što, u stvari, smo mi dužni kao narodni poslanici građanima da u svakom trenutku damo potpunu informaciju o tome koliko zaista Srbija napreduje, pogotovo kad su u pitanju i evropske integracije i kada je u pitanju Zakon o patentima i kada su u pitanju međunarodni sporazumi sa mngoim državama, pa tako sada imamo i sa Mongolijom, ali i kada je u pitanju gasifikacija Srbije.Kad pričamo o zakonu o patentima, treba reći da je institut sertifikata o dodatnoj zaštiti proizvoda, u stvari, rešenje koje sada uvodimo po principu kako je to uradila Nemačka, Austrija, Češka i to je ono što u stvari pokazuje da mi zaista se usklađujemo sa razvijenim zemljama Evropske unije kada je u pitanju i naša privreda i sve naše aktivnosti.Kada govorimo o Sporazumu koji je potpisan 23. septembra između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije, onda treba reći da je to u stvari osnova kojom treba da se formiraju dve komisije koje će pratiti trgovinsku i ekonomsku saradnju ove dve države. Znači i ovo pokazuje koliko te privredne aktivnosti treba da se prate i koje su sigurno te koje će u sledećim godinama rasti.Mi danas imamo izjavu ministra finansija, a to je da će Srbija očito završiti sa najvećim stepenom rasta ovu godinu kada je u pitanju region, a čak negde ćemo se nositi sa najrazvijenijim državama Evropske unije u toj borbi za prvo mesto i ono što je bitno reći da danas, kada govorimo o izdavanju garancija za „Srbijagas“, za gasifikaciju Zlatiborskog okruga, treba reći da to moramo da posmatramo u svetlu otvaranja Klastera 4 u ponedeljak, znači, savet evropskih komisija, odnosno Evropske unije je obavestio srpsku Vladu i nadležna ministarstva da delovi koji se odnose i na „Zelenu agendu“ i na održivu povezanost, tj. oblasti kojima se Srbija do sada bavila u proteklih godinu dana kada je u pitanju rad Vlade i nadležnih ministarstava, to je i oblast zaštite životne sredine i oblast klimatskih promen,a ali i oblast energetske politike, transevropskih mreža i saobraćajna politika su, znači, oblasti koje su jednostavno priznanje od strane Evropske unije da smo mi zaista na putu razvoja rame uz rame sa onim državama koje imaju razvijene ekonomije.Sada, kada govorimo uopšte o današnjem zaduživanju, odnosno garancijama koje Skupština treba da potvrdi, koje je Vlada potpisala, govorimo o garancijama banaka kao što su

pitanju „Inteza“ i mislim da su to banke sa kojima u stvari „Srbijagas“ i radi, jer mislim da su i ranije garancije koje su davane krajem maja takođe bile od strane ovih banaka, jer su se pokazale kao najefikasnije u saradnji sa „Srbijagasom“ i očito daju najbolje uslove da bi da bi se završili ovako važni projekti.Uslovi pod kojima se podižu ovi krediti, odnosno daju garancije, upravo pokazuju u kojim u kojim će rokovima Srbija izvršiti gasifikaciju.Kada je u pitanju ta devizna klauzula, govori se o roku od osam godina, s tim što imate dve godine grejs perioda i s tim što su kamatne stope jako povoljne. Iznose od 1,48% do 1,57% na godišnjem nivou, s tim što se tromesečno plaćaju rate.Sada, kada posmatramo koliko je „Srbijagas“ uradio u 2020. godini, treba reći da na osnovu podataka zvaničnih

priključaka je uradila u prošloj godini. To pokazuje da je ukupan broj priključaka u Srbiji 120.159, ali su 95,6% domaćinstva.Šta to nama govori? To nama govori da će u ovoj godini taj broj biti sigurno veći, pogotovo što je „Srbijagas“ već počeo krajem maja, početkom juna da radi gasifikaciju i Borskog i Zaječarskog okruga i Jablaničkog i Pčinjskog, a sada i Zlatiborskog i to nam govori o tome da je povoljnost za građane za uvođenje gasa sledeća. To znači da će imati prilike da građani gde prođe gasovod će moći za 36 meseci da plate priključak gasa od 780 evra 780 evra i to bez kamate.Mislim da je to od velikog značaj, da je država dala veliku podršku građanima da jednostavno uvedu ovaj najčistiji vid energenta u svoja domaćinstva i time, u stvari, pokazujemo da sprovodimo tu „Zelenu agendu“ o kojoj se toliko priča, jer i sami evropski predstavnici u parlamentu govore o tome da „Zelena agenda“ jednostavno nema političku obojenost.Sada dolazimo do one priče ko želi da iskoristi određene teme za svoje političke obojenosti, ko želi da podigne i manipuliše građanima Srbije po određenim pitanjima da bi postali prepoznatljivi u javnosti, da bi sprovodili određene proteste sa kojima bi oni stali na čelo kada dođu izbori sledeće godine i da bi, jednostavno, ušli u parlament i pokušali da pričaju o temama koje zaista nemaju veze ni sa zaštitom životne sredine, ni sa eksproprijacijom, ni sa referendumom. Jednostavno, tema je u stvari kako srušiti Srbiju, kako srušiti Aleksandra Vučića, jer očito sav ovaj posao, kada je u pitanju napredak Srbije zaista je na leđima Aleksandra Vučića uprkos svim izazovima sa kojima se susrećemo i uprkos svim krizama koje jednostavno je preživeo i on i politički akteri koji čine ovu skupštinsku većinu i koji čine Vladu, ministri koji su u Vladi Republike Srbije u najteža vremena ono što danas treba građanima jasno reći, da ne postoje protesti koji su zaista inspirisani ovim temama koji pokušavaju da se nametnu u javnosti, jer danas više nije tema uopšte kako je Srbija uspela da dobije najnižu cenu gasa, odnosno da zadrži cenu gasa u Srbiji, koja iznosi 270 dolara na 1000 kubika, a znate da je tržišna cena 1000 dolara na 1000 kubika.Danas nije tema kako se Srbija gasifikuje, kako menjamo kotlove koji su na mazut i na ugalj, u školama, bolnicama, u termoelektranama, u delovima koji se odnose na gasifikaciju i grejanje građana i i u Priboju i u Novoj Varoši i u Valjevu, da je u stvari stepen zagađenosti, kada pogledate zvanične podatke, drastično manji u ovim gradovima gde su zamenjeni kotlovi i postavljeni kotlovi na bio masu. Da je Srbija usvojila sve zakone koji se odnose na Zelenu agendu kada je u pitanju energetika i pokrenula jedan potpuno nov ciklus kada je u pitanju primena i direktiva EU iz ove oblasti, ali je i zadržala mnoge stvari kada je u pitanju energetski sektor, upravo zbog svoje stabilnosti.Treba ići korak po korak, ne treba srljati i donositi odluke preko noći i lomiti nešto kada su u pitanju same termoelektrane, ugasiti sve, pa postati posle energetski zavisan, nego jednostavno ići korak po korak u uvođenju te Zzelene agende. To je, u stvari, model srpske zelene agende, obezbediti ekonomski rast i razvoj, shodno tome koristiti i obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost, ali obezbediti radna mesta i zadržati radna mesta građana Srbije u ova teška vremena, kada prelazimo iz jedne zdravstvene krize u jednu energetsku krizu u svetu. Mislim da Srbija traži taj balans. Taj balans je očito našla.Kada pričamo o onim ljudima koji žele da iskoriste narod koji živi u 12 sela u okolini Loznice, onda govorimo o tome da moraju ti građani da znaju istinu, da mora da znaju istinu da su 2004. i 2005. godine data istraživačka prava firmi „Rio Tinto“, da je to urađeno za vreme onih koji su tada vodili i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, sećate se gospodina Dulića i gospodina Đilasa, koji je vodio Ministarstvo za ekonomski razvoj, odnosno za nacionalni i investicioni plan i gospodina Tadića, koji je bio tada predsednik države. Tada su ti projekti bili prihvatljivi i čak reklamirani u Drugom dnevniku RTS i prikazivani kao budućnost Srbije.Ne zaboravite da je 2005. godine pronađen potpuno nov mineral, 2006. godine, koji se naziva jadarit, upravo zato što je pronađen u dolini Jadra, da je 2006. godine upisan u katalog novih minerala, da je pronađen način na koji se obrađuje takva ruda i pronađeno šta ona sve daje, koje benefite. Da 1,7% daje taj litijum, koji je budućnost razvoja sveta i ekonomije, da daje preko 25% borne kiseline, koja se koristi u industriji deterdženata i kozmetike i koja daje određene sulfate koji se koriste u tekstilnoj industriji. Prema tome, višestruka je korist uopšte ove rude koja je pronađena u ovoj oblasti.Pitanje problema građana koji nisu dali, nego prodali „Rio Tintu“ svoju imovinu i svoje njive, se sada otvara u trenutku kada se završavaju sva istraživačka prava, kada je u pitanju „Rio Tinto“. Zašto se to dešava?Kako je njiva gospodina Blagojevića od dva hektara i šume od 84 ara prodato za 717.000 evra, gotovo u junu mesecu isplaćeno i u avgustu, a kako su njive, čuli smo od građana Srbije, prodate „Rio Tintu“ za 16.000 evra po jednom hektaru? Velika je razlika. Velika je razlika između kupoprodajnih ugovora, ljudi koji žive tamo i koji imaju poljoprivredno zemljište i onih koji su došli očito zajedno sa informacijom da će „Rio Tinto“ raditi u 2004, 2005. godini, pa kupili određenu i sada na kraju istraživačkih prava prodali za 717.000 evra. Razmislite o tome. Kako je moguće da je to baš čovek koji je danas direktor kod Dragana Đilasa? Kako je moguće da danas upravo ti ljudi su vođe protesta protiv „Rio Tinta“ i izmišljenih tema i Zakona o izmeni Zakona o eksproprijaciji, jer eksproprijacija uopšte nije bila niti tema kada su u pitanju 12 pitanju 12 sela u okolini Loznice, ni pitanje „Rio Tinta“?Kako je sad odjednom uvezivanje tih tema, su došli na čelo protesta „Rio Tinta“, a istovremeno određene nevladine organizacije dobijaju ogromna sredstva iz kojekakvih fondova da brane temu koja se koja se zove čist vazduh, zemlja i klima? Dolazimo u situaciju da neke prepisane agende koje su neki nekada koristili u nekim državama, koje eto iz sektora bezbednosti određeni ljudi nazivaju hibridnim aktivnostima, danas postaju deo platformi koje se svakog vikenda brane pod geslom zaštite životne sredine i ekologije i brane građanima da žive normalan život, i ne samo to, zaustavljaju saobraćajnice sa međunarodnim saobraćajem, koje je potpuno protivustavno pravo, odnosno kršenje zakona svih ljudi koji su organizatori toga.Negde u drugim državama, razvijenim ekonomijama, to bi se rešavalo na potpuno drugačiji način. Očito mislim da je dobra odluka i predsednika Vučića i Vlade Republike Srbije da građani treba da vide istinu, treba da vide istinu onih koji vode ove proteste, koji manipulišu ljudima, jer znate, svi mi želimo našoj deci, naravno, i čistu životnu sredinu i ekonomski rast i razvoj, i uopšte deo koji se odnosi na, kako oni kažu, ekologiju, želimo da donesemo određene odluke u budućnosti kako želimo da živimo i na koji način.To učešće građana kroz svoj, mi smo imali ovde zakone o referendumu, pokazuje, u stvari, zaista i želju Vlade i Aleksandra Vučića da građani uzmu veće učešće u mnogim važnim odlukama u budućnosti, pa tako i u odlukama kada je u pitanju uopšte životna sredina i projekti od strateškog značaja.Ali, koliko je Srbija uradila u ovoj oblasti, niko ne želi da priča o tome. Niko ne želi da kaže da je Srbija ekološki zauzela veliko mesto kada je u pitanju i sam budžet Republike Srbije, da je 24 milijarde, to sam već rekla, sa ovim rebalansom u ovoj godini uloženo za mnoge strateške projekte, kada je u pitanju 50 lokalnih samouprava, osam stanica za skupljanje čvrstog otpada. To je ono što u sledećoj godini treba da iznosi 36 milijardi dinara. Gotovo 86% je povećan budžet u ovoj oblasti, kada govorimo uopšte o ekologiji i ekološkim standardima.Mislim da je od velikog značaja da mi odavde pošaljemo poruku svim građanima da ova Vlada zaista misli o toj temi svakodnevno i da zaista radi na tome u svim lokalnim samoupravama, ali rezultate koje postižemo upravo pokazuju oni koji mere te rezultate.Kada uđete i vidite zvaničnu statistiku, onda ćete zaista videti koliko smo napredovali u ovoj oblasti. Manipulacije i laži koje pokušavaju određeni centri moći da plasiraju kroz određene medije, jednostavno, treba da građanima pokažu da sve ovo nije urađeno, da sve ovo ne postoji i da sve ovo treba drugačije uraditi.Pa, ako bi, primera radi, gospoda i došla da upravljaju Srbijom, onda bi samo milijardu imali, ako se sećate za projekat „Očistimo Srbiju“, gde smo imali štampanje letaka, salveta, raznoraznih lepeza i to bi bio, u stvari, sistem za ispiranje para, a ništa se suštinski ne bi uradilo.Srbija dana sima čime da se pohvali. Priznanje za to je otvaranje Klastera 4 u ponedeljak, posle dve godine zastoja kada su u pitanju otvaranja poglavlja, zbog promene metodologije i, na kraju krajeva, napretka Srbije. Mislim da smo ovim pokazali i svim građanima koji do juče su bili možda u određenoj vrsti vrsti negde pitanja i samokritičnosti, hteli da postave sebi pitanja - a šta će biti u budućnosti ako se ovakvi projekti budu ostvarivali, jednostavno smo podigli javnost i svest ljudi da će, na kraju krajeva, oni odlučivati o tome na određenim vrstama referenduma, referenduma, da li žele da žive u budućnosti, da li žele da budu u skladu sa novim tehnologijama, u korak sa razvijenim državama ili žele na određene načine da sve to uspore, odnosno korak po korak da se na određeni način promene ti projekti i da i da žele možda i potpuno da se vrate u prošlost, da ih vode oni koji su vodili do 2012. godine državu na način da ekonomija je bila u samom kolapsu, a o zaštiti životne sredine nije moglo ni da se razgovara, a kamoli o čistom vazduhu, a kamoli o tome da imamo čistu vodu ili da imamo čistu zemlju, odnosno kako oni kažu - zemlju, a treba da pričamo o zemljištu, pogotovo kada je u pitanju obradivo zemljište.Jednostavno, sve te projekte koje su imali prilike da urade nisu uradili. Sada su naplatili sve to, ono što su tada radili, na jedan najmonstruozniji način, manipulacijom ljudi, poigravanjem sa njihovim najdubljim osećanjima, pitanja samo postojanja, pitanje opstanka i pitanje njihovog zdravlja, i to je ono što mislim da mi sa građanima treba da razgovaramo. Treba da im kažemo i odgovorimo na svako pitanje koje im nije jasno.To je Aleksandar Vučić pokazao u Gornjim Nedeljicama, da treba da imamo strpljenja, kao što je on imao strpljenja više od dva sata da razgovara i da odgovara na pitanja koja možda i nisu uopšte direktna tema, ali, jednostavno, sa njima raditi u tom delu da se osveste sve one teme koje se pokušavaju kroz medijske kampanje da potiru sav onaj rad i napredak Srbije koji je do sada postignut.U danu za glasanje pozivamo sve poslanike da podrže ove predloge zakona. Hvala. više nemamo prijavljenih predsednika odnosno predstavnika poslaničkih grupa, preći ćemo na listu prijavljenih narodnih poslanika.Pre toga, jedno obaveštenje. Saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da ćemo danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima narodni poslanik prof. dr Jahja Fehratović. Izvolite.

i to onih patenata koji su se napravili posle 2000. godine, ali ne tada, 2000. godine, već nakon tog 5. oktobra koji se dogodio.Protesti jesu jedan važan instrument, ali on može biti upotrebljen i zloupotrebljen. Mi smo svim srcem podržavali proteste, one proteste građana koji su bili posle 5. oktobra 2000. godine, proteste radnika, proteste onih koji su ostali bez primanja zahvaljujući neodgovornoj politici, zahvaljujući politici koja je tada, nažalost, urnisala privredu ove države. Ti protesti su bili moć i odgovor čoveka, čoveka koji je ugradio svoj život u ono što je verovao, a verovao je u tu privredu, verovao je u svoju državu.Oni koji su vodili tu neodgovornu politiku uništili su tu privredu i tu veru. To je dovelo do toga da su, recimo, radnici u mome kraju, u Novome Pazaru, imali takve proteste koji su rezultirali da su odsecali prste sa ruku koje su morali jesti, da bi ostvarili svoja prava. Tada su ti radnici zakucavali eksere u rukama, da bi ostvarili ta svoja prava. Tada su ti radnici štrajkovali glađu mesecima, da bi ostvarili ta svoja prava.Ta i takva politika je, nažalost,

a to znači preko 50 hiljada i više porodica, ostalo bez egzistencije, na rubu i tu politiku su ti radnici tada smatrali neprijateljskom i prema sebi i prema njihovoj državi i prema onome u šta su ulagali svoje živote i nasleđe za svoju decu.

politika je 2016. godine pokušala izvršiti pritisak na ovu vlast da isto to uradi. Te 2016. godine ta politika je vodila jednu orkestriranu hajku protiv Stranke pravde i pomirenja, rahmetli akademika Zukorlića, za ono što je bilo pravo građana, to je zgrada za islamske studije i tu politiku je tada zaustavio neko ko je imao stvarni legitimitet i legalitet, a mi kao ljudi koji su odgovorni i prema našem svetonazoru se kaže - ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan ni Stvoritelju. Uvek ćemo to pamtiti.

pa da tamo Zukorlić okupi svoje ljude, pa da imamo mrtvih glava? E, to je odgovorna politika. Takva politika je zaustavila sve one hohštaplere, sve one kalkulante u politici koji su hteli zloupotrebom i zajedničkim snagama sa onima koji su uništavali ovu državu da sprovede svo ono zlo koje je donelo građanima Republike Srbije, uništavajući njenu privredu.Mi danas imamo situaciju da ćemo okupljati građane, ali ne da protestuju, već da se raduju novim projektima. Građani Sandžaka se raduju ovom gasovodu, jako dugo su ga čekali i jako puno smo radili na tome, zajedno sa većinskim partnerima, zajedno sa Vladom Republike Srbije, zajedno sa predsednikom Republike Srbije i to je nešto što je legat ove politike.Građani će se okupljati da podrže i da se raduju projektu gasovoda, da se raduju svim ostalim projektima koji će uslediti, i projektu železnice i projektu naučno-tehnološkog parka i svakom i svakom drugom projektu koji im daje veru i nadu i sigurnost da će njihova deca, da će budućnost njihovih pokoljenja biti u ovoj državi, da njihova deca neće morati kao nakon 2000. godine da odlaze put zemalja EU da bi tamo bila smatrana ljudima trećega razreda, da bi tamo morali da rade najteže poslove i da izgubi svoje dostojanstvo, svoju ljudskost i svoju čast, već će u svojoj državi, u svome gradu moći da izgrađuju bolju budućnost i da uživaju u benefitima onoga što znači odgovorna i realna politika. Takva politika je ono što jeste put pravde, put pomirenja i put kojim trebamo ići svi zajedno kako bismo još još mnogo više uradili za svoju decu.Napominjem da smo slične situacije imali i kada se izgrađivao aerodrom, odnosno autoput, pa su oni protestvovali, a danas svi mi uživamo u tim benefitima, uživamo, posebno mi koji dolazimo iz udaljenijih krajeva, vidimo koliko nam znači svaki put kada nam je skraćen dolazak ovde ili odlazak odavde, vidimo koliko nam znači to što je taj put bezbedniji, sigurniji i koliko nam znači sve to i za privredu kraja kraja iz koga dolazimo. Zato Stranka pravde i pomirenja podržava sve ove predloge zakona i raduje se novim projektima, ali isto tako se raduje i tome da i taj gasovod i sve ono što je planirano bude što pre realizovano i da se tada okupi narod i oda dužno poštovanje onima koji su doveli do realizacije tih projekata i da bude od koristi privredi i običnom čoveku, kako bismo svi zajedno imali mogućnosti da razvijamo ono što se zove ono što se zove normalan život bez bilo kakvih manipulantskih, politikantskih ili kriminalno-oligarhijskih projekcija, interesa i svega ostalog. Zahvaljujem.

To je doneo bivši režim – Dragan Đilas, Šolak i ekipa. Imali smo ministra rada koji je imao srednju školu samo.Tačno je, gospodine, da su radnici odsecali sebi prste i ekstremitete u znak protesta što će da izgube posao i što će njihova egzistencija i egzistencija njihove porodice da bude ugrožena.Imali smo na desetine i na stotine protesta, i ovde ispred Narodne skupštine Republike Srbije i na našim trgovima, ali za razliku od ove sad, obojene, revolucije ja sam mogao da idem svojom zemljom, da putujem. To pravo mi nije bilo uskraćeno, jer svaki most, svaki put pripada meni, kao i svakom drugom.Rim koje je bivši režim činio treba da podsetimo ove mlade ljude koji su zloupotrebljeni da se sukobljavaju sa policijom, da se sukobljavaju sa neistomišljenicima, da istrčavaju ispred kamiona i autobusa rizikujući svoj život u zabludi da čine ispravno jer su samo sredstvo da oni koji tvrde da Srbija nije na prodaju, tu pre svega mislim na Đilasa i Šolaka, ponovo dođu na vlast i ponovo otimaju od te iste dece. Oni svoju ne vode na proteste, oni predvode tuđu. To samo pokazuje kakav je njihov mentalni sklop i dokle su spremni da idu.Manipulisati mladim čovekom je najlakše. Neka je on i punoletan, da ima 18, 19 godina, nema životnog iskustva. Pun je nekog bunta, željan je promena i vrlo lako je sa njim manipulisati. Na to računaju ovi, Savo Manojlović i ostala ekipa, da će manipulacijom tih mladih ljudi da ostvare svoje političke, a na kraju i svoje ekonomske ciljeve, a to je da se nastavi pljačka i upropašćavanje Srbije, Srbije koju mi zaista volimo, a oni vole samo svoj džep.

Nadovezao bih se na ovo što ste rekli da se prisete mlade generacije. Zaista se trebaju prisetiti iz razloga što su moje generacije te koje su pamtile ovo o čemu ste vi govorili, a od tada je proteklo jako puno vremena i jako puno manipulanata se izrodilo, naravno uz one koji su ostali isti mentori. Zato je jako važno što češće i što više podsećati te mlade ljude da ne nasedaju na jeftine trikove, da ne budu taoci onih koji na svaki način pokušavaju da im ukradu njihovu budućnost u ovoj državi.Između ostalog, još jedna vrlo važna stvar koju ste rekli jeste ova blokada puteva. Vrlo bi bilo važno da ti mladi ljudi shvate da tim blokadama puteva ugrožavaju ne samo svoje, već i živote drugih.Zašto ovo govorim? Kako neko ko dolazi iz unutrašnjosti vrlo čestom imamo situacije raznih bolesnika, recimo, koji moraju što pre biti transportovani za neki od kliničkih centara ili bolnica ovde u Beogradu ili bilo gde drugde. Svako onaj ko zaustavi saobraćaj u velikoj je prilici da oduzme nečiji život, jer ako zakasni recimo taj prevoz onoga ko mora što pre stići do bolnice, onda se gubi taj život. U tom slučaju za savest je svakog onoga ko zaustavlja saobraćaj da li će na svojoj duši nositi živote građana Srbije koji su ugroženi, za koje je opet ova država obezbedila sve da budu spašeni, da im se ukaže bilo koja pomoć. Eto, svojom neodgovornošću, svojim pristankom da budu deo nečijih politički igara pristali su na to da budu i uzroci nečije smrti.Hvala. Zahvaljujem uvaženom profesoru Fehratoviću.Nastavljamo dalje sa listom.Sledeći na redu je uvaženi narodni poslanik Vladan Glišić.Izvolite. Verovali ili ne, i nešto u EU ima da valja, tako da ono što EU dobro radi jeste zaštita intelektualne svojine i tu se treba na nju ugledati, jer kao i svaka izuzetno izražena kapitalistička privreda, zasnovana na hipertrofiranom pravu privatne svojine, zaštiti i štiti intelektualnu svojinu kao deo privatne svojine i kao privreda koja je zasnovana na inovativnim osnovama, ima interes da dobro štiti intelektualnu svojinu.Mi kao narod jako talentovanih ljudi imamo taj interes, tako da ove mere su dobre. Dobre su pre svega zato što i našim farmaceutskim firmama daju bolji položaj na tržištu.Međutim, tržištu.Međutim, nije sve u EU dobro i naše društvo je duboko podeljeno sukobima zbog onih stvari koje moramo da radimo, usaglašavajući se sa EU zbog politike „EU nema alternativu“, koju i danas sprovodi SNS, iako je tako ne zove. Ali, da ne bi samo kritikovali, mi iz Narodne mreže imamo predlog da nešto što je advokat Goran Petronijević predložio, a nešto što smo slično uradili na jučerašnjoj sednici kada smo odlučili da uređenje oblasti obračuna zarada zaposlenima u javnom sektoru bude pomereno za par godina, da po pitanju onoga što nam EU zahteva u oblasti porodičnog prava i porodičnih odnosa i u pravosuđu, jednostavno uslovimo jednom klauzulom koju ćemo staviti na kraju svakog takvog ugovora, da će on biti primenjivan onog trenutka kada Srbija uđe u EU. Mislim da je to najbolji način da zalečimo rane i da ne budemo društvo podeljeno nepotrebnim sukobima koje nam nameće EU.Ovaj zakon takođe se bavi oblašću farmaceutske industrije i to u senci „kovid histerije“ i „kovid mahnitanja“ koje se dešava i u EU i u svetu, pa i kod nas, potrebno je reći da zaštita intelektualne svojine i u oblasti farmaceutske industrije mora da podrazumeva da svi budu jednako tretirani takvim merama.Međutim, imamo problem što „Fajzerovi“ ugovori, koje smo i mi najverovatnije potpisali, jer vakcine koje dobijamo od „Fajzera“ nisu donacije, već su plaćene budžetom, tj. novcem naših građana, a „Fajzer“ zahteva od svih država koje sa njima potpisuju ugovore da budu netransparentni i da čak vlade ne smeju ni da puste javnu raspravu o tim ugovorima u javnosti, mi bi morali da vidimo te ugovore na uvid da bi znali da li smo prihvatili ono što su, recimo, prihvatili Brazil, Kolumbija, Bolivija, da u slučaju da „Fajzer“ u procesu isporučivanja svojih vakcina, pa možda i dorade nekih od tih vakcina prekrši intelektualnu svojinu, tj. ukrade, izvrši krađu intelektualne svojine. U tom slučaju, ne odgovara „Fajzer“, već odgovara država koja je sa njim potpisala ugovor.Znači, ako je to tačno, to je razlog da ozbiljno razmislimo o tome da li sa takvom korporacijom treba da radimo.Takođe,

raznih sredstava koje se traže po kovid propisima za zaštitu od širenja epidemije, ja to ne osuđujem. Ja mislim da SNS kao najmasovnija stranka koja ima najbolje podatke o tome šta se stvarno dešava u društvu i po pitanju te epidemije, vrlo dobro zna da su sve te mere u stvari iznuđene i nerealne i da ih uopšte ne treba poštovati.Tako da, u tom smislu bih vas pozvao da sve ono što ste sebi dozvolili u Areni na vašem skupu, dozvolite i svima nama da i mi ne moramo da budemo žrtve tih ausvajsa“ i Kovid propusnica, već da pomognemo našem ugostiteljstvu i ljudima koji su oštećeni zbog toga da stanu na noge, a ne da ih uništavamo zato što moramo da trpimo pritiske iz nekih centara farmaceutske mafije.Druga mafije.Druga stvar koja takođe u tom „kovid mahnitanju“ se pojavljuje u Evropi, to je ideja o obaveznim vakcinacijama. Besmislena je iz prostog razloga što to može da se reši na jednostavan način. širenje epidemije, ova epidemija i to i oni koji su „za“ kovid mere i oni koji su „protiv“, a stručni su, ne demantuju činjenicu da one ne nose visoku smrtnost direktno.Ona nosi smrtnost koja posredno nastaje usred raspada zdravstvenog sistema usled velikog pritiska svih onih koji su zaraženi. Međutim, ako je to tako opasno, prosto je neverovatno da mi imamo čitav privatni sektor lekarske prakse koja je van kovid sistema.Znači, ako bi država bila spremna da pozove privatne lekare da sa svojim sistemima uđu u kovid sistem, pritisak na zdravstvo bi bio manji, sprečili bi pucanje zdravstvenog sistema, a sav novac koji dajemo zapadnim korporacijama poput „Fajzera“, „AstraZeneke“, „Moderne“ i ostalo bi mogli da usmerimo i da nadoknadimo ljudima to što će raditi u kovid sistemima.To je dobar predlog i to je predlog koji nas dovodi u situaciju da još jednu tenziju u našem društvu spustimo. Hvala.

za događaj koji je bio u Areni ne napadaju je zbog kovida, daleko od toga. Znate koliko je njih briga za javno zdravlje, zdravstveni sistem, naše zdravstvene radnike, znate koliko njih briga za građane Srbije? Nimalo. Razlog zašto oni napadaju taj događaj koji je bio u Areni jeste to što ne mogu ni u svojim najluđim snovima da sakupe ni polovinu ljudi od onih koji su prisustvovali obeležavanju rođendana SNS. To je razlog zašto se oni navodno brinu za javno zdravlje i zdravlje naših građana, jer da se zaista brinu ne bi lupali u šerpe i tako davali podršku našem zdravstvenim radnicima i da ne nabrajam dalje šta su sve radili po pitanju kovida, vakcina itd.Neću da ulazim u ovu polemiku, ne mogu sa mnogo toga da se složim što je gospodin Glišić rekao u vezi kovida. Očigledno je da oko nekih stvari nećemo nikada da se složimo, ali to je njegovo pravo.Ovde imamo jedan sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mongolije. Slažem se da je simbolična privredna aktivnost i trgovinska razmena između Republike Srbije i Mongolije. Cilj jednog ovakvog zakona je da se makar i ta simboličnost poveća. Moramo da znamo da je Mongolija nama jako prijateljska zemlja, da je zemlja koja nije priznala samoproglašenu nezavisnost naše južne pokrajine i da sa takvim zemljama trebamo da stvaramo što je god moguće bliže odnose, ne samo u oblasti privrede, već i u drugim oblastima, u kulturi

sada imamo jednu situaciju koja nas razlikuje od bivšeg režima. Danas dajemo saglasnost na zaduženje „Srbijagasa“ sa ciljem da „Srbijagas“ proširi svoje kapacitete, proširi svoju mrežu, poveća broj korisnika, na taj način doprinese kvalitetu života naših građana i pomogne lokalnim samoupravama da u njih dođu odgovarajući investitori koji bi povećali zaposlenost tih naših istih građana. U jednoj takvoj situaciji kada Srbija ima određenih privrednih aktivnosti, kada ima potencijal da izdrži jednu ovakvu krizu izazvanu pandemijom Kovid-19 uvek mora da se pojavi jedna priča i jedna jako ružna ideja o tome kako treba u Srbiji uspostavljati neke nove standarde koji se nigde u svetu ne primenjuju.U

deo koji se odnosi na obojene revolucije koje su započete u Srbiji 5. oktobra 2000. godine. Da podsetim opet građane - šta je to obojena revolucija. Obojena revolucija je nasilan oblik promene vlasti. Nasilan oblik, nedemokratski i uvek je bio izgovor taj da država u kojoj se sprovodi revolucija nije dorasla demokratskim standardima pa se zato ta revolucija desila. Uvek se zaboravi da se nešto kaže do kraja da je uvek ta obojena revolucija bila finansirana sa strane, odnosno spolja od drugih država ili određenih multinacionalnih kompanija i da cilj te obojene revolucije nije bilo uvođenje demokratije u toj zemlji, poboljšanje kvaliteta života građana te zemlje, već isključivo neki politički, vojni ili ekonomski interes.Podsetiću građane da od pre desetak dana da u Srbiji opet traje jedna obojena revolucija i opet ima isti cilj da na nasilan način način određene strukture u Republici Srbiji preuzmu vlast. Šta god da uradite, kako god da se odnosite prema određenim problemima uvek ćete imati jednu strukturu u društvu koja će da kaže da nešto ne valja, odnosno da sve šta god da radite ne valja. To će uvek biti organizovano iz istih onih političkih centara iz kojih dolaze predstavnici bivšeg režima.Da režima.Da sam u pravu nećemo daleko da idemo u istoriju kao što je 5. oktobar 2000. godine, samo nekoliko godina unazad. Da li su po Beogradu bili masovni protesti zbog „Beograda na vodi“? Jesu. Vodili su ih oni patkari. Blokirali su naše ulice, trgove. Danima se to održavamo. Šta je bio cilj? Da se spreči izgradnja „Beograda na vodi“. Šta je razlog sprečavanja? Navodno po njima narušava arhitektonsku celinu, ne znaju ni oni da objasne šta, urbanistički izgled, itd. Kako je Kako je projekat „Beograd na vodi“ odmicao tako su svi njihovi protesti pokazivali uzaludnost i ne samo uzaludnost, nego i ludost, što su uopšte bili održavani. Ali to je samo jedan primer kako Srbija treba da bude zakočena u svom razvoju.Savsko pristanište, savski deo, kako ga god zovete, nisam iz Beograda, pa, ako pogrešim neka mi Beograđani ne zamere, bilo je zaista ruglo, ruglo kojim niste smeli da prođete kada padne mrak. Danas je jedan od najlepših delova na svetu, jedan od najlepših delova Srbije u urbanističkom smislu, ali to nije smelo da se desi, jer vlast u kojoj nisu Šolak, Đilas i ostala ekipa ne sme da bude uspešna, ne sme dugo da traje, ne sme da radi za građane. To je bio razlog zašto je projekat „Beograd na vodi“ bio napadan. Baš je njih bilo briga i za urbanističke celine i za umetnički utisak i za stari izgled grada Beograda.Videli smo to kako su radili ovaj ovde bulevar.

Samo da postavim pitanje – taj most je koštao 600 miliona evra, nešto malo više, jel neko protestvovao što se taj most pravio? Nije niko. Trebao je most Beogradu. Da li je trebao tako skup? Nije. Da li je bolje bilo napraviti tri mosta sa tim novcem? Jeste, ali ih niko nije sprečavao da ga naprave.Hoćemo li drugi primer? Setite se Moravskog koridora i čitave jedne epopeje, ljudi moji, oko jednog hrasta, da se zaustavi izgradnja autoputa zbog jednog hrasta? Da se zaustavi napredovanje države zbog jednog drveta. Koliko god da je taj hrast star nije on vredniji nego život jednog jedinog našeg građanina. Nije vredniji da jedan jedini naš građanin ne spakuje kofere i ode iz Srbije, ali to je bio povod da se organizuju protesti, barikade, da se zaustavi izgradnja, da se zaustavi napredovanje Srbije.Ako pogledate, imate proteste i u Zrenjaninu zbog „Linglonga“. Gospođo ministre, vi ste iz privrede. Koliko znam, imamo dve industrije koje se bave proizvodnjom automobilskih guma. Jedna je u Pirotu, „Tigar“, odnosno sada „Mišelin“. Druga je u Kruševcu „Trajal“. li nedostaje nešto tim ljudima u Pirotu i Kruševcu. Ja nisam primetio da se oni nešto razlikuju od nas, da su nešto bolesniji, da su nešto krivlji, pravlji ili šta god već.

nego za vreme dok je ministar za privatizaciju bio današnji guverner gospođa Jorgovanka Tabaković i ta fabrika radi.„Trajal“ jeste za vreme bivšeg režima, pa je ugovor o privatizaciji raskinut, a radnici bili isterani na ulicu, pa ih je opet ova vlast vratila u fabrike, pronašla strateškog partnera koji je otkupio tu fabriku.Sada kada su videli da će u Zrenjaninu da bude i treća fabrika i da će opet da se zaposli nekoliko stotina ili hiljadu ljudi, ne znam zaista tačno, opet će biti protesti i to nema nikakve veze sa zaštitom životne sredine, ni sa ekologijom. To ima veze sa rezultatima. Potreban je povod da bismo došli do cilja, odnosno razloga, a to je smena sa vlasti Aleksandra Vučića i SNS. I ništa drugo nije u pitanju.Sada možete da zamislite šta je u glavama tih ljudi, kada oni rizikuju da naši mladi ljudi ostaju bez posla, napuštaju državu, da oni koji ne mogu, da li zbog godina, stariji naši građani, izvršavaju suicid, kao što su ovi radnici iz početka promena u Srbiji koje je doneo 5. oktobar, zakucavali sebi u ruku, odsecali prste i tako dalje, bilo ih je i ovde koji su štrajkovali ispred Skupštine i glađu i žeđu i da ne nabrajam šta je sve ovde bilo, za sudbine tih ljudi njih uopšte nije bilo briga. Njih to ne interesuje. Njih interesuje gola vlast u Srbiji.Zašto imaju podršku od određenih krugova iz inostranstva? Pa dotakli smo se i toga. Prvi jeste da se završi priča koja je započeta u BiH sa Republikom Srpskom. Potreban je Dejton 2. Da bi se ostvario Dejton 2 potrebno je da Srbija na to da pristanak.Ova

E, zato je potrebno smeniti Aleksandra Vučića.Da se vratimo na pitanje naše južne pokrajine. Kosovskim vlastima potrebna je stolica u Ujedinjenim nacijama, imaju disfunkcionalnu državu, imaju samostalnost sa kojom ne mogu ništa da urade. Da bi taj projekat bio završen, Republika Srbija mora da pristane na tako nešto. A, dok je na vlasti Aleksandar Vučić i SNS ništa opet na štetu Republike Srbije i srpskog naroda neće biti doneto. I onda imamo ove barikade.Sada ajmo malo da se pozabavimo i onima koji, a verujem ima i onih koji zaista iskreno misle da su ugrožena ekologija, životna sredina i tako dalje, da ih pitamo – znate li vi sa kime ste na tim protestima? Da li imate predstavu? Da li imate predstavu da ste na protestima sa ljudima koji jednoj starici od 74 godine prete kako će da je bace u Savu da je rashlade ili kako će da je pretuku zato što hoće da žuri kući da bi gledala „Pink“ televiziju. Da ne pričam kakve sve uvrede imala ta gospođa. Šta ćete vi sa takvim ljudima?Pa ako, ste zaista za zaštitu životne sredine, eliminišite ih odatle. Sa kojim ciljem su oni došli tu? Da li se vi slažete sa njima šta oni to rade? Da li oni zaista i vama i svima ostalima u Srbiji misle dobro kada se tako ponašaju prema našim starijim i bespomoćnim sugrađanima? li bismo došli do istine šta to radi Savo Manojlović, koga on to predvodi, zbog čega, šta su razlozi zašto

zato što se traži potvrda indentifikacije građana koji pokreću neko pitanje na kome na kraju treba da se izjasnimo referendumom, nije dobra. Samo u ovom mandatu nekoliko inicijativa je bilo za donošenje zakona gde je u pitanju bila građanska inicijativa. I oni su formalno obezbedili dovoljan broj potpisa. Kada smo predali te potpise da ih nadležni državni organi provere, više od 65% tih potpisa nije bilo ispravno. Pa šta je onda cilj?Pa cilj je valjda da se kroz tzv. narodne inicijative zloupotrebi referendumsko pravo građana i ništa drugo, da bi neka politička tema za koju procene oni koji plaćaju Savu Manojlovića bila u životu. Ništa drugo nije u pitanju. Samo to. Samo to. Znači jedini cilj koji imaju jeste da, pa čak i zbog tih da kažem povoda održavaju jednu latentnu tenziju u društvu. A, tenzije ima za sledeće.Postavljaju pitanje – gde je policija? Policiju hoće da vide na svojim protestima iz dva razloga, prvi je onaj da će možda da prikažu policiju kao narodnu i ona jeste narodna, ali je tu pre svega da štiti svakog građanina, njegovu bezbednost, imovinu građana Republike Srbije, ustavni poredak i zakon. A vi kada zatvorite međunarodni autoput, policija ne može ništa drugo, nego da vam napiše prijavu, jer na to nemate pravo. Ali hoće da prilaze, da kite policajce cvećem itd. zato što eto, hoće da predstave građanima Srbije jednu sledeću epizodu, da se eto policija slaže sa njima, jer su oni ne daj bože u pravu, pa zato ne reaguje. To je jedan razlog.Drugi razlog je da ako to ne upali, da tu istu policiju provociraju i napadaju do onog trenutka kada policija treba da primeni zakonom predviđena sredstva prinude i sile. Tog trenutka, mi ćemo biti nedemokratski režim. I policija od tog trenutka izlazi iz svojih ovlašćenja.Ova Fon Kramon i ova iz Evropskog parlamenta iz Slovenije, Tanja Fajon, napraviće svoju konstrukciju kako je u Srbiji nedemokratski režim koji ne da građanima da protestuju, koji ne da građanima da iskazuje svoje političke stavove i mišljenja i neće da se bave time da je reakcija državnih organa bila iznuđena, isključivo u zaštiti života i zdravlja građana, zaštiti imovine i na kraju ustavnog poretka i zakona. time oni neće da se bave.E sada, ako znam koliko je inteligentan Dragan Đilas sa njegovim mašinskim mozgom, Šolak, Savo Manojlović, Vuk Jeremić, onaj Ponoš, tvrdim ljudi moji da oni to ne znaju da smisle. Nisu oni ni blizu toliko inteligentni, oni ne umeju šah da igraju dalje od dva poteza. Znači, to mora da ih neko uči. Neko ko zna, ko se time bavi, ko je ovde organizovao 5. oktobar 2000. godine, neko ko je organizovao Obojenu revoluciju u Libiji, neko ko je organizovao Obojenu revoluciju u Ukrajini, da ne nabrajam druge zemlje, Jermeniji. Pa taj isti ih uči i ovde.Zloupotrebljavaju tu energiju koju naši mladi građani imaju. Njihovu želju za normalnim životom, koji ja nisam imao baš zbog tog bivšeg režima, jer su mi ukrali 12 godina života, a sankcije 10, to je 22 godine života. I to najboljih. Potpuno razumem te mlade ljude.Imali smo juče jednu situaciju sa ovim glumcem, umetnikom, dužnikom,

njivu, bolje ikad nego nikad, kako je tamo divna priroda, kako je sve lepo. Jeste, zaista jeste.Ja ih pozivam da dođu u kraj odakle sam ja.

da vide tamo njive, da vide sela Klenje, Mrčkovac, Dušmanić, Zelenik, Vuković, Miljević, Šuvajić, Braničevo. Sve je lepo, priroda je lepo. Samo jedna stvar nedostaje,

Pa, da ih pitam, te iste umetnike, hajde mi recite, šta da uradim da te ljude vratim ovde? Šta da im ponudim? Šta da im dam? Ja sam s njima odrastao. Znam i kada su otišli. Neki za vreme sankcija, ali daleko više za vreme bivšeg režima. Čujem sada i ponovo, da su moji sugrađani iz Požarevca uznemireni. Kažu - zatvoriće nam rudnike. To hoće Đilas i Šolak, to hoće i Sava Manojlović, zatvoriće nam rudnike, zatvoriće termoelektrane. Šta ćemo mi da radimo? Ja samo mogu da im poručim, ako je to cilj njihovih protesta i barikada, ja ću biti sa mojim školskim drugovima, sa mojim komšijama, sa njihovom decom, jer ne može biti izgovor za nasilje koje oni sprovode i teror nad svima nama, zaštita životne sredine.Slažem se, niko nema pravo ni u jednom trenutku da ugrozi životnu sredinu, ali niko nema ni pravo da spreči i zaustavi privredni napredak Republike Srbije. Niko nema pravo da sprečava da ljudi koji žive ovde, imaju priliku da dobiju život dostojan čoveka, i niko nema pravo da se borimo za naše građane koji su otišli iz Srbije za vreme bivšeg režima, da se vrate nazad. Jer, nemate veću vrednost, možete da imate puteve, škole i bolnice, šta god hoćete ako nemate čoveka.Čovek je naša najveća vrednost, a Đilasu i Šolaku najveća vrednost su računi, dolari, evri, sve čega god da se dohvate samo da njima bude bolje. Možete zamisliti mentalni sklop tog Save Manojlovića, kada je on spreman, za koliko, 25.000 dolara Rokfelera, da maltretira celu Srbiju, da bi se navodno iskazala njegova briga za narodnu inicijativu, referendum i „Rio Tinto“. Tinto“. O tome pričamo i o takvim patentima pričamo danas.Žao mi je što zaista nismo imali priliku da pričamo zaista koliko će ovaj zakon da poboljša situaciju kada je naša farmaceutska industrija u pitanju. Ali, teme koje su nam nametnute od strane dešavanja društvu, jednu zaista jednu ozbiljnu potrebu da kažemo građanima Srbije šta se zaista dešava, kako pokušavaju da ih prevare na jedan još brutalniji način nego što je to bilo 2000. godine. Ima motiva puno. U Srbiji danas ima mnogo više novca nego što je bilo 5. oktobra 2000. godine i taj motiv njih pokreće i daje im neverovatnu snagu, što samo pokazuje kakvi su kakvi su njihovi mentalni sklopovi i koliko oni zaista brinu o našim građanima, o našoj deci, o našoj životnoj sredini.